Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 47-254-01-42, внесен от Мартин Димитров и група народни представители на 21 април 2022 г., приет на първо гласуване на 8 юли 2022 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност предложение на народния представител Мартин Димитров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа! Наистина този закон е важен, тъй като регулира икономически отношения и за тях трябваше да вземем мерки. Аз очаквах даже да се появи в актуализацията на бюджета, тъй като можеше и тогава, разглеждайки заедно с актуализацията, и данъчните закони, което не е най-добрата практика. По-добрата практика е първо да разгледаме данъчните закони и да знаем с каква рамка от гледна точка на приходите ще работи самият бюджет. Избрахме заедно с актуализацията да имаме и данъчни закони, но прагът за ДДС, най-общо казано, не попадна в тях, така че очаквах там да се появи, не се появи. Тук също се появи, но някак си самата рамка, която разглеждаме, и самите възможности да променим някои ключови параметри в Закона за ДДС по отношение на този размер, за който трябва да се получи регистрация по ДДС, беше предварително предопределена от действията на изпълнителната власт, тоест ние се опитахме да направим конструктивни предложения, част от тях ще разкажем и по следващите параграфи. За съжаление обаче, те увиснаха, тъй като ни беше казано, че през май месец изпълнителната власт е решила да изпрати нотификация за праг, който тя си е харесала, без да има, естествено, и в тази ситуация някакво нормално публично обсъждане и да се чуят вижданията на

трябва да се съобразим с този праг, той трябва да е 100 хил. лв. и поради тази причина, въпреки че инфлационните процеси и развитието на икономическите отношения в страната предполагаха и друга възможност, тя беше силно ограничена точно поради тези действия на администрацията и както казах, предприети, без да има някакво публично обсъждане, без в Бюджетна комисия дори на парламента да сме поставили този въпрос, да сме го разгледали и да видим има ли и други опции и дали другите опции за по-висок праг отговарят на развитието на отношенията в момента. Така че наистина ние ще подкрепим този праг, ще направим своите предложения, тогава, когато се надявам през есента, в следващия парламент разглеждаме данъчните закони. Надявам се да ги разгледаме преди бюджета, за да сме наясно, както казах, с каква рамка ще работи бюджетът за 2023 г. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Чобанов. Има ли реплики? Има ли други изказвания по заглавието на Законопроекта? Не виждам. Закривам дискусията по заглавието. заглавието. Колебая се дали да гласуваме сега, или след като приключим дискусията и по следващите параграфи и тогава? Мисля обаче, че ще трябва все пак да гласуваме, да не създаваме Казват ми обаче, господин Каримански, че не сте прочел заглавието. Елате да го прочетете. Просто господин Чобанов ни изненада със своето внезапно желание да се изкаже и малко ни обърка. Прочетете сега заглавието и след това ще го гласуваме. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на закона да се измени така: „Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност“.

Предложение на народния представител Йордан Цонев u група народни представители: „1. В чл. 36б срокът от 1.01.2020 г. до 31.12.2022 г. да отпадне.

Комисията подкрепя текста на вносителя за §1. По § 2 има предложение на народния представител Йордан Цонев и група народни представители. Предложението е оттеглено също.

предложение на народния представител Мартин Димитров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 2 и предлага да бъде отхвърлен. По § 3 има предложение на народния представител Мартин Димитров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 3 и предлага да бъде отхвърлен.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа! Ние имахме редица предложения. Както видяхте, някои от тях ги оттеглихме, оттеглихме ги и от гледна точка на това, както както казах, че е предопределен и самият праг в момента, и възможността останалите ни предложения да бъдат приети, тоест няма как в момента това да се случи, но това не означава, че не трябва да индикираме някои важни промени, които са необходими и които ще предприемем тогава, когато на нашето внимание през есента ни бъдат предоставени данъчните закони така, както ще изглеждат за следващата година. Това предложение, което остана тук, касае ваксините – не само ваксините за ковид, но и тези, които са във ваксинационния календар, като нашето предложение беше те да бъдат с нулева ставка, тоест, тъй като са много важни за здравето на хората, ненормално е според нас това да се случи. В момента ситуацията е такава – до 31 декември имаме нулева ставка по отношение на ваксините за ковид, но, за съжаление, виждаме, че ситуацията с пандемията все още не е разрешена, а като цяло виждаме, че в момента броят на заразените се увеличава не само в България, но и в Европа. Поради тази причина, независимо че в момента дерогацията на директивата е до 31 декември, според нас включително и на европейско ниво трябва да се предприемат необходимите действия този срок да бъде удължен и през следващата година. Ясно е, че като национален парламент, като управление и като цяло в държавата трябва да се съобразим с тези европейски изисквания, но нищо не пречи и ние да бъдем в участието на изпълнителната власт – по съответните формати на Европейския съюз, да бъдем инициатори на подобна промяна, тъй като, както виждаме, ситуацията с ковид все още не е разрешена и е необходимо този срок вероятно да бъде удължен поне и през следващата година. За съжаление, в момента, както казахме, няма как да го направим тук, тъй като ще влезем в противоречие със съществуващи европейски норми, но затова обърнахме внимание на този въпрос. Нашето предложение е на ниво изпълнителна власт наистина да се предприемат необходимите действия, да се инициира поне дискусия в съответните европейски формати и да се обърне внимание на този много важен проблем. Другите предложения, които бяха оттеглени, засягат някои неуредени въпроси по отношение на това, че ние добре вдигаме прага за регистрация на 100 хил. лв., но за дерегистрация остават 20 хил. лв. Тоест, ако вдигаме единия праг, логично е да помислим и по отношение на другия праг, така че да има някаква реципрочност, да има някаква промяна и там, тъй като икономическите отношения вече го изискват. Разбира се, тъй като беше решено Законът да влезе в сила от 1 януари следващата година, ние още имаме време да инициираме подобни промени и през есента с данъчните закони. Това, което в момента не разписахме, тъй като трябва по внимателно да се огледа и съвместно с колегите в Министерството на финансите трябва да го направим, е да облекчим малко условията и изискванията за регистрация на физически лица. Тъй като в момента физическо лице, което има хонорари, които надхвърлят съответния праг за регистрация в рамките на дванадесет месеца, трябва да се регистрира по ДДС. Това трябва да стане по негова инициатива, но пътят за регистрация е доста сложен – изискват се много документи, а с повечето от документите, които се изискват, физическото лице няма как да разполага. Тоест то няма как да знае, че ще надхвърли този праг, и рядко може да се направи подобна сметка, не се води счетоводство през това време на физическо лице, няма и изисквания за това, а тогава, когато дойде време да бъде регистрирано по ДДС, му се изискват всички тези документи, с които то не разполага, изисква му се достъп до банкови сметки за последните пет години, независимо че срокът е една година, и редица други документи, които на практика поставят в неравностойно положение физическото лице и рискува да не бъде регистрирано по ДДС, независимо че е надхвърлило прага, и да бъде глобено заради това, че не може да предостави тези документи, с които така или иначе не разполага. Тоест през есента, когато отново се обърне внимание на този въпрос, е необходимо

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Добре е, че има такива важни реформи, около които парламентът се обединява и работим заедно. Искам да обясня един въпрос, който постоянно се задава от българските граждани, а именно – сега взимаме решение за увеличаване прага на 100 хил. лв., и те питат ще има ли следващо увеличение? Този въпрос ми се задава всеки ден и затова искам да обясня следното. Това зависи от дерогация, която е поискана от Министерството на финансите, както и колегата обясни, от Европейската комисия. Това е особен вид дерогация, която, колеги, отнема повече време – над шест месеца. Практиката в други страни, които са поискали подобна процедура, е, че горе-долу срокът е такъв. 1 януари 2023 г. е изпълним или възможен срок, но се ограничаваме до 100 хил. лв., защото това е и изключението, което е поискано, това е горе-долу средният праг в Европейския съюз, колеги. Така че има основание да смятаме с голяма степен на сигурност, че това желание ще бъде изпълнено, това искане от страна на Министерството на финансите ще бъде изпълнено. Догодина обаче, живот и здраве, ни чака един много по сложен дебат, ако поискаме праг от 166 хил. лв., защото това вече е най-високият допустим праг в Европейския съюз, от гледна точка на правилата, които са приети. Там ще бъде по-дълга дискусията и по-сложна, но отново, ако решим, аз предлагам да решим, можем да го направим и да проведем този дебат, но затова го правим на две стъпки. Чрез медиите искам да отговоря на всички граждани, които задават този въпрос, защото стъпките са две, по тази причина е. Няма как да го направим наведнъж. ако успеем с голямо мнозинство, както беше досега, да направим прагът 100 хил. лв., това за малките и микропредприятията е една изключително важна реформа, за която те 19 години чакат. Така че

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Димитров, наистина беше необходимо предприемането на подобно действие, беше добре отсега да подходим и към дискусията за по-високия праг за 166 хил. лв. Да, наистина вероятно могат да се намерят аргументи от гледна точка на обороти в страната, от гледна точка на доходи, от гледна точка на всички останали показатели, които са свързани с тази тема. Ние втората стъпка, така или иначе, още не сме я предприели, тъй като тя отпада като параграф, тоест в момента обсъждаме единствено и само тези 100 хил. лв., които все пак са важна крачка напред, и ако бъде прието, ще бъде добре за икономическите отношения. Моят конкретен въпрос е, тъй като в изказването си изложих своята визия, че трябва да търсим и облекчаваме някои изисквания към физическите лица: съгласен ли сте с това? Тоест не виждате ли там проблем и не е ли е необходимо да предприемем необходимите действия, тъй като в момента, както казах, регистрацията на физически лица е доста сложна и рискуват да не бъде одобрена от данъчната администрация и да бъдат глобени, но не по тяхна вина, тъй като тези документи, които се изискват от тях, наистина много трудно могат да бъдат набавени? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Чобанов. Друга реплика има ли? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Димитров.

Добавям също така, че увеличаването на прага на 100 хил. лв. касае и самонаетите лица и за тях е много важна реформа. Но има един нюанс – когато решим догодина, ако вземем такова решение, такава воля има в колегите колегите от „Демократична България“, да започнем за допълнително увеличаване на прага на 166 хил. лв., искам да кажа, че този дебат ще бъде по-труден от гледна точка на това, че касае вече възприемането на най-високия допустим праг в Европейския съюз. Тоест не е толкова категорично и очевидно, колкото е сега. Дебатът ще бъде по-труден, но си заслужва да бъде воден. А на Вашия конкретен въпрос още веднъж: да, това е тема, която много сериозно ще обсъдим – облекчаването на условията за физическите лица, така че те да не бъдат поставени пред трудни административни условия, които са невъзможни понякога за изпълнение, което да им тежи и те да се отказват да бъдат активни, да бъдат предприемачи, да започват дейност – тук всички имаме общ интерес. Благодаря. Благодаря, господин Димитров. Думата има господин Кирил Ананиев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи направеното предложение за вдигане на прага за регистрация от 50 на 100 хил. лв. Да, наистина може би трябваше да има малко повече дебат в парламентарната Комисия по бюджет и финанси по отношение на този праг, но, така или иначе, това не се случи и правителството официално е направило предложение за дерогация в Европейската комисия, като е посочило този праг. Ние сме удовлетворени от дебата, който стана в Комисията по бюджет и финанси. Там се взе решението, че влизането в сила на новия праг ще бъде, след като получим съгласието от Европейската комисия, или не по-рано от 1 януари 2023 г. Това ще ни даде възможност в предстоящите дебати по отношение на проектобюджета за следващата година правителството, което ще управлява, изпълнителната власт в нашата страна да си направи своята макроикономическа прогноза, своята макрорамка, политика, приоритети, които ще следва през следващата година, и тогава може би ще поставим на дебат предложения нов по-висок праг, но всичко е свързано и с приходите, които евентуално ще загуби държавния бюджет през следващата година. Така че дебатът ще бъде свързан не само с това, че наистина има икономически условия, които ни дават основание да вдигнем прага над 100 хил. лв. – на 166 хил. лв., или някъде между 100 и 166 хил. лв., за да облекчим още повече микро- и малкия бизнес, но и да направим съответните разчети за изпълнението на приходната част през следваща година и как тя ще осигури разходните политики на държавата. Така че ние ще подкрепим така предложения проект за вдигане на

Няма. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване. Предлагам да направим три гласувания. Първото гласуване е по предложението на Йордан Цонев и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията. Гласували

Гласували 196 народни представители: за 29, против 113, въздържали се 54. Предложението не е прието.

„Преходни и заключителни разпоредби.“ Предложение на народния представител Мартин Димитров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така: „Заключителна разпоредба“. По § 1 има предложение на народния представител Мартин Димитров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 1 и предлага да бъде отхвърлен. По § 2 има предложение на народния представител Мартин Димитров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 2 и предлага да бъде отхвърлен. По § 3 има предложение на народния представител Мартин Димитров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 3 и предлага да бъде отхвърлен. предложение на народния представител Мартин Димитров и група народни представители - създава се нов параграф 4. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение на народния представител Георги Ганев, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 3. „§ 3. Този закон влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на влизането в сила на решение на Съвета на Европейския съюз за предоставяне на разрешение на Република България да въведе специална мярка за дерогация по чл. 287 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, но не преди

Бих могъл и наведнъж, но все пак по-чисто би било да го направим разделно. Първо да гласуваме наименованието на подразделението в редакцията на Комисията. Гласували

параграфи 1, 2 и 3. Гласували 199 народни представители: за 171, против 1, въздържали се 27. Предложението е прието. Подлагам на гласуване последния текст за създаване на нов § 3 в редакция на Комисията. Гласували

Има доклади на три комисии по този законопроект. Давам думата на Комисията по конституционни и правни въпроси. Заповядайте, господин Матеев, да представите Доклада. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители!

На свое редовно заседание, проведено на 8 юни 2022 г., Комисията по конституционни и правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 47-202-01-25, внесен от Министерския съвет на 27 май 2022

председател на Второ наказателно отделение, и от гражданския съвет към Висшия съдебен съвет – госпожа Мария Карагьозова – съпредседател и представител на Асоциация „Форум“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от госпожа Ковачева, която посочи, че във връзка със законодателните промени през 2020 г. и въвеждането на изискванията и процедурите на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, е необходимо създаването на правила, които да гарантират независимостта на европейския прокурор и европейските делегирани прокурори при разследване на дела от тяхната компетентност и упражняването на техните правомощия. Предвижда се европейските делегирани прокурори да бъдат обособени в самостоятелна организационна структура в Прокуратурата на Република България, като за целта с акт на Министерския съвет се предоставя на Висшия съдебен съвет подходяща сграда за осигуряване на самостоятелни структури и деловодство, а необходимите необходимите средства ще се осигурят от бюджета на съдебната власт. Проектът на Закон предлага административните функции на ръководител да се осъществяват от оправомощен от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор, чиито административни функции се ограничават до назначаване на служители и оперирането с финансови средства. Прецизират се правилата за определяне на кандидати от Република България в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и се създават гаранции за ясна и прозрачна процедура. кодекс и в Закона за специалните разузнавателни средства се доразвиват процедурите по отправяне на искане, разрешаване и прилагане на специалните разузнавателни средства от европейския прокурор и европейските делегирани прокурори, както и както и използването на събраните чрез тях данни и веществени доказателствени средства. Със Законопроекта се предвижда структурата на европейските делегирани прокурори да получи статут на „организационна единица“ по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, като с предложението се цели прилагането и спазването на изискванията за защита на класифицираната информация. По Законопроекта е постъпило уведомление от Министерството на правосъдието, с което е приложено извлечение от протокол от заседание на Пленума на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

В хода на публичното обсъждане на Законопроекта взеха участие съдия Тонева и госпожа Карагьозова. Съдия Тонева изрази подкрепата на Върховния касационен съд към представения Законопроект и акцентира върху необходимостта от приемането му. Тя изложи подробни аргументи, подчертавайки особения статут на европейските делегирани прокурори в държавите членки и необходимостта от уреждане на техните правомощия по начин, който да съответства на правомощията на националните прокурори. Съдия Тонева отбеляза, че европейските делегирани прокурори имат двоен статут и са подчинени както на Европейската прокуратура, така и на главния прокурор в зависимост от техните компетенции, като за гарантиране на тяхната независимост те следва да бъдат обособени в самостоятелно звено. Тя подкрепи предложената процедура за избор на националния представител на Република България в Евроюст, като посочи, че предложението ще гарантира един по-конкурентен механизъм за подбор. Госпожа Карагьозова изложи аргументи против предложеното финансиране на структурата от бюджета на съдебната власт, определения самостоятелен статут на европейските делегирани прокурори в рамките на Прокуратурата на Република България и реферира към изразеното писмено становище. В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Дани Каназирева, Бранимир Балачев, Атанас Славов, Крум Зарков и Мирослав Иванов. Госпожа Каназирева посочи, че европейските делегирани прокурори са част от Европейската прокуратура, и изрази доводи за несъответствие на предложеното обособяване на самостоятелен орган орган в рамките на Прокуратурата на Република България с чл. 126 от Конституцията на Република България, според който структурата на прокуратурата съответства на съдилищата, и разписаната в чл. 8 от Регламент (ЕС) 2017/1939 структура на централно и местно ниво. Тя изложи подробни съображения против избирането на административен ръководител, предложените правомощия на европейските делегирани прокурори, както и финансирането от бюджета на съдебната власт. Заместник-министърът на правосъдието акцентира върху уредените в Регламент (ЕС) 2017/1939 правомощия на европейските делегирани прокурори и подчерта, че обособяването им в самостоятелна структура към прокуратурата ще гарантира изпълнението на заложените в Регламента правомощия. Госпожа Ковачева уточни, че посоченият административен ръководител има единствено организационни и няма ръководни функции по отношение на останалите делегирани прокурори. Тя посочи, че Регламентът изрично предвижда необходимите средства за обезпечаване дейността по разследване да се поемат от държавите членки. Господин Балачев заяви, че отразяването по този начин на регламента противоречи на основния закон, както и на независимостта на съдебната система. Той обобщи, че Прокуратурата на Република България е единна и създаването на независима в нея прокуратура не кореспондира с духа на Регламента. Народният представител отбеляза, че липсва ред за съдебен контрол на актовете и дейността на делегираните прокурори. Народният представител Атанас Славов посочи, че предложените със Законопроекта промени целят да създадат правна рамка, която да обезпечи адекватното функциониране на Европейската прокуратура и европейските делегирани прокурори. Той обобщи, че предложенията са в съответствие с Решение № 3 от 2004 г. на Конституционния съд на Република България, което изяснява отношенията между националното и европейското право. Господин Славов уточни, че Европейската прокуратура е създадена с Договора за Европейския съюз и представлява първично право. Господин Зарков заяви, че от „БСП за България“ подкрепят Законопроекта, и добави, че предложената организационна структура и правомощия на делегираните прокурори са необходими за гарантиране на независимостта дейността на делегираните прокурори, като коректният прочит на разпоредбите не разкрива противоречие с Конституцията на Република България. Народният представител Мирослав Иванов посочи, че Законопроектът цели осигуряването на необходимия ресурс за обезпечаване дейността на европейските делегирани прокурори и приемането му ще гарантира тяхната независимост от националните органи, каквито са изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1939. След проведеното обсъждане Комисията по конституционни и правни въпроси с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт,

внесен от Министерския съвет на 27 май 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 8 юни 2022 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 47-202-01-25, внесен от Министерския съвет на 27 май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

националните прокурори, което позволява европейският прокурор и европейските делегирани прокурори да упражняват правомощията си по Регламент (ЕС) 2017/1939 в пълен обем. Със Законопроекта се предвижда европейските делегирани прокурори да бъдат обособени в самостоятелна организационна структура в прокуратурата, а административните функции на ръководител да се осъществяват от оправомощен от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор. За осигуряване на добри условия на труд и работна среда с акт на Министерския съвет ще бъде предоставена на Висшия съдебен съвет подходяща сграда за дейността на европейските делегирани прокурори, където ще бъдат обособени самостоятелни регистратура и деловодство съобразно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане. Необходимите средства за осъществяване на дейността им ще се осигуряват от бюджета на съдебната власт. Със заключителните разпоредби на закона е предвидена промяна в Закона за специалните разузнавателни средства, в Наказателно-процесуалния кодекс, в Закона за защита на класифицираната информация, в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и в Закона за митниците. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Крум Зарков, Рена Стефанова и Николай Радулов. Народните представители изразиха подкрепа за разглеждания законопроект, като посочиха, че философията му е правилна, но ще е необходимо прецизиране на отделни текстове между първо и второ гласуване. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване

на 27 май 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 23 юни 2022 г. Комисията по въпросите на Европейския съюз разгледа Законопроекта. Законопроектът беше представен от госпожа Юлия Ковачева – заместник-министър на правосъдието. С настоящия законопроект се цели европейският прокурор и европейските делегирани прокурори да бъдат оправомощени да изпълняват функциите на прокурора, предвидени в НПК и ЗСВ, като се гарантира тяхната независимост съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1939. Независимостта е основополагащ принцип, който гарантира водещата функция на Европейската прокуратура при разследването на дела от нейната материална компетентност. Статусът на европейския прокурор и европейските делегирани прокурори се приравнява на статуса на националните прокурори, което позволява европейският прокурор и европейските делегирани прокурори да упражняват правомощията си по Регламент (ЕС) 2017/1939 в пълен обем. ЗИД на Закона за съдебната власт има за цел да улеснява упражняването на функциите на европейските делегирани прокурори, като за целта е необходимо всяка държава да им предостави необходимите ресурси и оборудване, за да се осигурят добри общи условия на труд и работна среда, които им гарантират пълното интегриране в националните прокурорски служби. Предвижда се да бъдат обособени в самостоятелна организационна структура в прокуратурата, а административните функции на ръководител да се осъществяват от оправомощен от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор. Заложено е Висшият съдебен съвет да предостави подходяща сграда за дейността на европейските делегирани прокурори, където ще бъдат обособени самостоятелни регистратура и деловодство съобразно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация. Необходимите средства за осъществяване на дейността на европейските делегирани прокурори ще се осигуряват от бюджета на съдебната власт. Степента на разпоредител с бюджет на ръководителя на структурата на европейските делегирани прокурори ще бъде определена от пленума на Висшия съдебен съвет. Със заключителните разпоредби на закона е предвидена промяна в Закона за специалните разузнавателни средства и в НПК, с които изрично се урежда правото на европейския прокурор европейските делегирани прокурори да искат използване на специални разузнавателни средства и да използват събраните чрез тях данни и веществени доказателствени средства по дела от компетентността на Европейската прокуратура. Очакваните резултати от приемането на Законопроекта са осигуряване на необходимите условия, които ще позволят на Европейската прокуратура ефективно да изпълнява възложените й функции. В резултат на проведеното след дискусията гласуване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

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! този изключително важен Законопроект, който разглеждаме днес, считам, че отново има допуснати противоречия, и се надявам, ако същият бъде приет, между първо второ четене да бъдат отстранени. Така внесеният Проект предвижда създаването и обособяването на европейските делегирани прокурори в самостоятелна организационна структура с избирането включително сред тях на административен ръководител, на ръководител с административни функции. Категорично считаме, че така формулирано, така записано, противоречи на Регламент 2017/1939 за създаване на Европейската прокуратура, защото в чл. 8 от Регламента ясно и недвусмислено е описана структурата на Европейската прокуратура както на централизирано ниво, така и на децентрализирано ниво. Предложените промени категорично противоречат в тази им част, тъй като създават нова организационна структура на децентрализирано ниво, самостоятелно ниво, което вече не е подчинено на централните органи, а има собствен административен ръководител. Относно предвиденото за избор на административен ръководител. Съгласно Регламента, който вече цитирах, европейските делегирани прокурори имат еднакъв статут и нито един от тях не може да бъде избиран за ръководител. Така категорично считам, че се променя редът на подчинение на централното ниво, състоящо се от европейски главен прокурор, заместниците му, колегията и други. Всеки един делегиран прокурор следва да е реално на директно подчинение на централизираното ниво, а не на друг делегиран европейски прокурор, обявен за негов административен ръководител. Делегираните европейски прокурори съгласно чл. 13, ал. 3 от Регламента запазват статута си и на прокурори, част от националната съдебна система на национални прокурори. Ако същите обаче бъдат прокурори и в обособена самостоятелна структура от делегирани прокурори, и в същия момент част от националната прокуратура, по този начин това влиза само по себе си в противоречие. Няма как те да бъдат прокурори и в едната, и в другата структура. По този начин ликвидирате възможността пряко да се приложи чл. 13, именно ал. 3 от Регламента. Отделно от това, според § 6 сте предвидили, че Пленумът на ВСС приема Правилник за администрацията на делегираните европейски прокурори. Категорично считам, че тази разпоредба отново противоречи на Регламента, според чл. 9, ал. 4 на който Колегията на Европейската прокуратура приема вътрешния процедурен правилник и решава всички стратегически и общи въпроси. Прехвърлянето в този смисъл на компетентност от Колегията на Пленума на ВСС категорично е в пряка намеса в нейната независимост. Идеята, колеги, за обособяването на самостоятелна структура с административен ръководител, със собствен бюджет, с приемането на Правилник за администрацията и дейността влиза и в пряко противоречие с Конституцията на Република България. В чл. 126, ал. 1 е казано, че всяка една структура на прокуратурата трябва да съответства на съответната на съдилищата. Създавайки самостоятелна структура на европейските делегирани прокурори, Вие нямате съответната структура на съдилищата. Последно, в § 12 и § 13 сте предвидили, че взаимодействието между разследващите полицаи и европейските делегирани прокурори, също така и митническите инспектори, предвидени в Закона за митниците, взаимодействието между тях и европейските делегирани прокурори се урежда с подписването на споразумение между тези структури и този въпрос е – административен ръководител. Категорично считаме, че това отново влиза в пряко противоречие с Регламента, защото съгласно него, според чл. 11, ал. 3 единствено и само европейският главен прокурор има представителна власт и може да разписва подобни споразумения.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Каназирева, нека да да погледнем предложенията за конкретни разпоредби в създаването на чл. 139а и да видим, че всъщност ръководителят, за който Вие говорехте, не е административен ръководител по смисъла на Конституцията на Република България и на Закона на Закона за съдебната власт, а е само ръководител с административни функции по отношение на администрацията. Тоест той не е ръководител на останалите делегирани европейски прокурори, а е ръководител по отношение на администрацията. От тази гледна точка не мисля, че има противоречие нито с конституционния ред, нито с Регламента. Още повече, доколкото ми е известно, има решение на Колегията на Европейската прокуратура от 2021 г., в което се казва: „Всяка държава да оправомощи делегиран прокурор с административни и координационни действия по отношение на децентрализираното ниво на Европейската прокуратура.“ Тоест имаме, така да се каже, и делегати от страна на Колегиума на прокурорите. Държавите членки да определят един ръководител, пак повтарям, с административни функции по отношение на организация и администрация, но не и на останалите прокурори. От тази гледна точка считам, че не влизаме в противоречие нито с Регламента, нито с Конституцията. По-нататък в моето изказване

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Каназирева, напълно съм съгласен с онова, което каза колегата Атанас Славов. И ще добавя относно това, което Вие казахте, че трябва да има съответствие между структурата на прокуратурата и на съдилищата по чл. 126 от Конституцията – ясно е, че това е конституционен принцип, действително, но също така е ясно, че той не е абсолютен. На първо място, първото изключение е очевидно фигурата на главния прокурор, който е извън структурата на съдилищата. Другото нещо е, че вътре в прокуратурата си има различни отдели, които са организирани по някакъв конкретен начин. Включително териториални отдели, които работят към съответните районни окръжни прокуратури. Така че за мен е напълно ясно, че тук нямаме чак такава абсолютност, за която според мен говорите. На второ място, когато говорим за някакъв тип специализираност, включително когато беше изслушването или гласуването, обсъждането във Висшия съдебен съвет на предложението предложението на министъра на правосъдието за отстраняване на главния прокурор, там един от членовете на ВСС – представител на Прокурорската колегия, заяви, че специализацията е нещо хубаво и че наличието на такъв тип вътрешна специализация в рамките на прокуратурата не е нещо, което се изключва от съществуващата рамка.

господин Гочев. за пореден път от „Продължаваме Промяната“ тотално демонстрирате пълно неуважение и неспазване на Конституцията – с Вашето изказване го потвърдихте. Как може да заявите, че принципът, заложен в Конституцията с чл. 126, не бил абсолютен?! Какво означава текст от Конституцията да бъде абсолютен и неабсолютен? В смисъл – абсолютен е за всички нас и неабсолютен за всички Вас! Какъв е този правен абсурд, който чувам в това Народно събрание, колеги?!

да обясня. Дори казах: надявам се, ако бъде приет, между първо и второ четене да бъдат отстранени допуснатите противоречия, тъй като Законопроектът е важен! Вие ми говорите, че принципът не е абсолютен, заложен в Конституцията. Не, той е абсолютен! И аз ще Ви го прочета, чл. 126, ал. 1 от Конституцията на Република България казва: „Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата“ – точка! Това не е диспозитив. Не позволява отклонение от тази норма. Затова Ви казвам: нека да уредим европейските делегирани прокурори. Да, имаме Регламент на Европейския съюз. Той е задължителен за нас като страна членка, но не може ние да създаваме самостоятелна, организационна, нова структура! В чл. 8 от въпросния регламент, ясно озаглавен „Структура на Европейската прокуратура“, Европейската прокуратурата е неделим орган и е посочена нейната структура на централно и децентрализирано ниво! Не, категорично това не съдържа възможността да се създават нови структури на децентрализирано ниво. Същото влиза в пряко противоречие и с Конституцията на Република България. Господин Славов, моите уважения, обаче това, което казвате, по същия начин, както в Правната комисия – общи приказки. Нищо конкретно не получих нито от Министерството на правосъдието, нито от Вас като управляващи относно моите аргументи. Дали той е административен ръководител, или ръководител с административни функции, Вие създавате ръководно тяло и променяте реда на подчинение на европейските делегирани прокурори, които са равни, с еднакъв статут и се подчиняват на своето централно ниво! Добре, ако това Ви е идеята, изчистете тези думички и текстове между първо и второ четене. Но не може да създавате самостоятелна структура. Махнете и този правилник, който се приема от Пленума на ВСС. Правилник си приема Европейската прокуратура. Не нашият ВСС да урежда дейността на делегираните прокурори! А да не говорим за споразумението, което този пък ръководител с административни функции още по-малко според Вашите думи има представителна власт да подписва споразумение с вътрешния министър или който и да било за

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Всъщност моето изказване ще бъде до известна степен продължение на това, което започна моята колежка Дани Каназирева. Ние представляваме общо взето мнението, което нашата парламентарна група има по повод на това предложение за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Ще започна с това – господин Матеев не го виждам в момента в залата, че Докладът, който изчете пред Вас – той е преценил, разбира се, какво да включи в него и какво не, но там имаше две неща, които много държах – всъщност цялата моя правна конструкция относно това, че този закон е незаконосъобразен, противоконституционен, се базира на две неща. Първо, за това, че така направените предложения всъщност не целят регулирането на определени обществено-икономически отношения както по отношение на правната система в България, така и по отношение на създадената на 1 юни 2021 г. Европейска прокуратура. Защото идеята – и след малко ще обоснова защо – е всъщност да направим прокуратура в прокуратурата. А защо да направим прокуратура в прокуратурата? Защото на нас не ни харесва тази прокуратура. Може би не цялата прокуратура не ни харесва, а не ни харесва един човек от тази прокуратура. И от тази трибуна съм казвал многократно: дали главният прокурор ще се казва Иван Гешев, или ще се казва с някакво друго име, той няма да бъде обичан със същата сила от всички нас – и отляво, и отдясно, и центъра, защото просто функциите му са такива, на обвинител, който винаги ще рови в чаршафите на всеки един от българските граждани. Така че закон в тази връзка, за да сменим Гешев или да го заобиколим по някакъв начин, определено не може да бъде нито законосъобразен, нито конституционосъобразен. Казвайки тези неща, аз попитах заместника на госпожа министър Йорданова дали в Европейския съюз от 22-те от 22-те държави, които са приели, защото има държави, които не са членове и не приеха тази структура на Европейската прокуратура, която има за цел и така нататък, ще кажа след дали някъде има създадена такава структура, самостоятелна, за каквато всъщност е идеята и каквото е предложението всъщност на това изменение и допълнение на Закона за съдебната власт? Тогава не можаха да ми отговорят, но аз получих съобщение след това от тях и те казаха това, което аз бях проверил предварително – че такава структура няма в нито една от тези 22 държави. такава структура никой не е разчел така, както е Регламент 1939, така и и всъщност входящия доклад, който беше от 2020 г., с който всъщност се взе решение от Европейската комисия за създаването на Европейска прокуратура. Няма и Ви уверявам, уважаеми колеги, че няма и да има, защото е недопустимо. Ние сме континентална правна система. За тези 35 човека юристи, които са в залата, надявам се, че това им говори нещо. Това е нашата система, така наречената континентална или римска, където прокуратурата във всички, във всички европейски държави, защото ние, с изключение на Англия, която вече не е член на Европейския съюз, която изповядва англосаксонската система, ние изповядваме тази и прокуратурата е отделна, независима част от съдебната система. В нас тази прокуратура намира своето упование в Конституцията, не само в чл. 126, който прочете уважаемата колежка Каназирева, но и в правомощията, които са на прокуратурата и респективно на главния прокурор в чл. 127. Така че създаването на прокуратура в прокуратурата е недопустимо по закон, тъй като нашата прокуратура е единна и неделима. Това, за да можем да разберем – не само аз, аз съм се ровил доста дълго в тази тема, но за тези колеги, които не са юристи, а темата, действително, правната регламентация не е толкова проста, трябва да е ясно какво всъщност беше прието и кое влезе в сила от 1 юни 2021 г. Европейската прокуратура е орган на Европейския съюз, който има определена структура, има определен периметър на действие и има определени правила, с които тя взаимодейства с националните системи. Или, казано на по-прост език, съобразно тези правила, които са приети и една част намират своето изражение в Директивата 1939, са: Първо, че Европейската прокуратура е орган на разследване, наказателно преследване и съд чрез националната система на съответната държава, където е извършено съответното престъпление, и то в периметъра, тоест предметът на разпростиране на нейните правомощия се свежда докогато са нарушени финансовите интереси на Европейския съюз, тоест тя не е безгранична. Но тук, казах го на Комисията, ще си позволя да го кажа и пред Вас, има едно нещо, което е много разтегливо и е опасно. Затова ние трябва да бъдем изключително взискателни и внимателни към това, защото там се казва, че в чл. 11, когато в Регламента се говори за обхвата, се говори не само за тези финансови престъпления, но се говори и с други, свързани с тях престъпления. Тоест тук бихме могли да допуснем едно безконтролно

това нещо може да се обърне против Вас, а нашата задача като хора, които създаваме закони, да направим така, че законът да бъде полезен за обществото, а не за който и да било от Вас. а не за който и да било от Вас. Ето защо ние трябва, тоест възможността българската правна система да

и съответно разработен в съответните други законови и подзаконови нормативни актове, е ние все пак да имаме някакъв контрол върху това нещо. И ако мислите, че това е нещо, което аз съм измислил, не е така. Защото и в доклада, с който се прие и се взе решение да се образува Европейската главна прокуратура, и в самия регламент изрично е казано, и това е целта, задачата и начинът на взаимодействие, който всъщност този проект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт се опитва да дерогира. А идеята на Европейския съюз е националната прокуратура, заедно с Европейската прокуратура, да се преборят срещу финансовите престъпления, които могат да извършат обикновени субекти, било то физически или юридически лица, с европейски средства – пране на пари... Те са четири хипотези, които са визирани в този доклад. Ето защо трябва да знаем, че няма как ние да разделим и да правим скрита прокуратура, защото създаването на отделна сграда, отделно деловодство, отделно секретно деловодство, пък секретарки, пък не знам какво... Какво крием и от кого го крием? Или има престъпление, и то ще си върви по съответния ред, и ако то е в периметъра на Европейската прокуратура, тя дори да бъде започнато от българската такава, ще го изземе и ще продължи нататък, или въобще няма да бъде разглеждано от тази прокуратура. Единодействието трябва да бъде налице, а не да се чудим как да разделим и да крием от българската прокуратура това, което ще прави Европейската прокуратура. Няма как да стане това нещо. Целта, идеята и на Регламента, и на Доклада, и на нашето законодателство с мотивите, с които сме го приели, е там да има единодействие, а не разделение. А Вие ни предлагате, уважаема госпожо Министър, всъщност да разделим това нещо. Отделно от това, каква е идеята? Защото предполагам, че повечето от Вас не са чели и не го знаят. Идеята е всъщност тези делегирани прокурори да получават по съответния ред, било то чрез прокуратура, чрез полиция, по пощата или в личен контакт, да получават сигнали за такъв тип нарушения. Това е неговата роля. И оттук нататък вече имаме друга система, тя е извън българската прокуратура и тя е ясно формулирана и в Регламента, и в Доклада, с който беше приет, а той отива горе и там има структура. Ние не можем да променяме тази структура, госпожо Министър. Няма как ние да създаваме такава структура и някой да се опитва да ни убеди, че тази регионална структура на държавно ниво била допустима. Не, не е допустима! Защото съобразно структурата и Доклада, и Регламента, се казва: „Европейската прокуратура има следната структура: главен прокурор, който управлява Европейската прокуратура, организира – дебело подчертавам – организира работата и я представлява пред другите държави.“ За какъв Правилник можем да говорим въобще? Ние ще правим Правилник на Кьовеши, ще й го дадем и тя ще го вземе, и ще го прегърне, и ще започне да работи по нашите правила? Те си имат Правилник. Надолу структурата е ясна и категорична, това е Колегията на прокурорите. Там членуват абсолютно всички прокурори от всички държави, тези 22 държави, които приеха създаването на тази прокуратура. И на трето място, понеже тук се говори за независимост на европейския прокурор, на трето място са така наречените постоянни камари. Точно тези камари всъщност следят делата. Не нашият прокурор, не този, който Вие искате да изберете за ръководител, административен ръководител, а камарата разпределя делата, следи всяко едно от делата, дава необходимите указания и този прокурор, който в другата си част е в структурата на българската прокуратура, изпълнява тези функции. Така че да говорим за това, че има и трябва да създаваме допълнителна структура, определено е противозаконно, включително и на Регламента, включително и на Доклада, с който е прието, да не говорим за нашата Конституция, където изрично казва, че такъв субект в българската правова система не може да има. Първо, защото тя е независима и това е фиксирано в чл. 117 от Конституцията, и съответно в други текстове, които цитирах преди малко. Ето защо това, което всъщност предлагате, аз няма да се спирам на всеки един текст, въпреки че съм подготвен, но има фрапиращи случаи. Даже Вие не сте видели, че в § 1,

създаването на този закон Вие не сте гледали наистина какво да направите в интерес на правовата система в България и разкриване на престъпността, а просто сте решили, че това е начинът, по който може да заобиколите главния прокурор и българската прокуратура. няма да се спирам на останалите реквизити, които определено не отговарят и са незаконосъобразни, пак казвам, на нито едно от трите. Знам, че тук Зарков ще дойде и ще каже колко законът бил хубав, обаче Зарков няма да е прав, защото той, първо, не е практикуващ, нали, и второ, аз разбирам, че вече си минал към ПП-то и ще подкрепиш тяхната – може би там търсиш своята реализация, но, Не, нищо лично. Ние се уважаваме с колегата Зарков. Нищо лично, но искам да кажа, че това е нормативната база, и ние въз основа на тази нормативна база трябва да кажем да или не. И като седнем да ги четем параграф по параграф, ще видите. Защото тук са свързани Законът за специалните разузнавателни средства, тук трябва да имаме предвид, че съдебната репресия, каквато и да било тя, който и да я е водил, се e водила от български съд; разрешенията за специални разузнавателни средства се дават от българския съд,

реплика, добре, на Вас ще Ви дам с предимство. След това господин Славов поиска. Госпожо Димитрушева, Вие за реплика или за изказване? След това на Вас ще Ви дам думата за трета реплика. Заповядайте, господин Зарков, за реплика.

ние, както казахте, се уважаваме и аз с уважение ще отбележа едно Ваше постижение: дори от тази трибуна рядко се е случвало някой да говори 13 минути и да не уцели нито едно вярно изречение. Голям шлем! И сега, казахте, че би трябвало да мина към ПП-то. Не е ПП-то! Европейските делегирани прокурори бяха създадени от ГЕРБ. Между другото, ние ги подкрепихме, защото това е регламент и този регламент, когато го подкрепихме, и аз, и мои колеги от парламентарната група на БСП, предупреждавахме, че е хубава работа, но един прокурор, европейски делегиран, не работи сам, той не работи във вакуум и ще са необходими по-големи промени от тези, които тогава бяха внесени от тогавашното правителство в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт. Част от тези промени днес са на дневен ред. Опозицията, която Вие имате, има аргументи, които Вие изтъквате, според мен имат и много ясни отговори. Повечето от тях бяха дадени в Правната комисия. Явно не са стигнали до Вас или не ги приемате, Ваше право, но да минем по същество. Това, което Вие казвате – за прокуратура в прокуратурата, не е критика на организационната структура, която сега се създава, а критика на самото съществуване на Европейската прокуратура. Съществуване, което е закрепено в Договора от Лисабон, развито със съответния регламент и което отне доста време да се случи на практика именно защото много юристи като Вас, от различни страни, не могат точно да се ориентират в тази нова структура структура – Европейската прокуратура имам предвид. Защо не могат? Защото противно на това, което казвате, тук не става дума за взаимодействие между органите на съдебната власт – прокуратура или други, а става дума за изключителна компетентност, която Европейският съюз си придава и е приета от държавите членки, да извади определен тип наказателни производства – тези, които най-общо са свързани с европейските средства, и да ги води тя, независимо от органите на националните държави. Тук не става дума за Гешев – харесваме или не го харесваме, явно Вие го харесвате, ние не, това е друг дебат, тук става дума за всички държави. Всички държави! Една от основите на този регламент, който Вие неправилно цитирахте няколко пъти, е да бъде независим и самостоятелен орган. За да бъде такъв, му трябват някои елементарни неща, като самостоятелно деловодство, секретарки и други, които Вие споменахте. Връщам се към аргумента за противоконституционност от Ваш колега и ще приключа с това, господин Председател, резервирайки си правото да развия в изказване по-нататък аргументацията си. Няма противоречие с чл. 126, ал. 1 на Конституцията, защото съм сигурен, че Вие правите разлика между структурата на прокуратурата, заявена в Конституцията, и организационна структура в прокуратурата, която се прави тук. Едното, естествено, съответства на съдилищата – окръжни, районни, териториални звена. Другите са отдели и звена, които има много и сега. Така че нека не придаваме особен драматизъм на един законопроект, който има за явна цел, не скрита, а явна цел да осигури възможност за работа, работни условия за независимо разследване на европейските прокурори, така както те са предвидени в регламента. Вашата разпалена защита в крайна сметка е на едно-единствено негативно становище, което постъпи от прокуратурата, другите са положителни. Така че, още веднъж, приемайки Вашето уважение и декларирайки Ви моето, не сте прав. Благодаря, господин Зарков. Втора реплика – господин Славов, третата – господин Тонев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Балачев! Във Вашето богато на различни тези изказване аз избрах няколко неща, които да репликирам. На първо място по отношение на структурата на Европейската прокуратура, мястото на делегираните европейски прокурори и каква организационна обособеност те трябва да имат в държавите. Ще Ви прочета точен текст, преведен от Регламента, предложение 32 от преамбюла. Там се казва следното: „Европейските делегирани прокурори следва да бъдат неделима част от Европейската прокуратура и в това си качество при провеждането на разследване, осъществяването на наказателно преследване във връзка с престъпления от компетентността на Европейската прокуратура да действат изключително от името и за Европейската прокуратура на територията на съответната си държава членка.“ Във връзка с това изискване по настоящия Регламент следва да им бъде предоставен независим статус във функционално и юридическо отношение, който е различен от всеки друг статус по националното право. Тоест, в обособяването на едно звено, което със съответната администрация да подпомага европейските делегирани прокурори, няма нищо противоконституционно, то изцяло съответства на логиката и смисъла на Европейския регламент. Също така основната теза, която се разви и от госпожа Каназирева, и от Вас, господин Балачев, беше за някаква противоконституционност. Първо, нека си припомним, че регламентите на Европейския съюз имат пряко и незабавно действие в правните редове на държавите членки.

И нека да кажем все пак, има Решение № 2 от 2017 г. на Конституционния съд, в което се казва, че пълното припокриване на териториалните структури на съда и прокуратурата не е задължително по смисъла на чл. 126, ал. 1 от Конституцията. има районни съдилища, без да има съответни райони прокуратури, защото от прокуратурата в последните години някои от районните прокуратури бяха закрити, бяха създадени териториални отделения. Така че този аргумент от чл. 126,

Бидейки не-юрист, аз ще си позволя моят коментар да излезе извън Вашите детайли, които споменахте, но ми направиха впечатление във Вашето изказване някои интересни неща. Възможно е след време да стоим тук отсреща, възможно е да стоим и в края на залата, възможно е и да сме извън нея. Но не мястото, в което стоим, ще предопредели поведението на прокуратурата спрямо нас, а нашите действия. И независимо къде стоим, ако нашите действия са свързани с изпълнение на законите на Република България и подзаконовите актове и ако по време на издадена карантина си стоим вкъщи, а не работим, най-вероятно никой няма да ни преследва. Така че няма да подчертая скритата заплаха във Вашите думи за нас, спрямо нашето поведение като политици, което може би искахте да кажете, но ще Ви кажа и ще информирам залата да бъдат спокойни, че ако спазват законите на Република България, няма значение каква ще бъде прокуратурата. Вашите думи също така се прокрадна – искам да получа отговор във Вашата дуплика на нещата, които задавам като реплика, някак си една идея, че всяка една прокуратура, върху която ние нямаме контрол, е лоша прокуратура, защото ние не създаваме наша прокуратура, както имаше спецпрокуратура доскоро по закон, а и де факто, а създаваме прокуратура, която, надявам се, нито една политическа партия няма да може да контролира

същото чувство за хумор, което имаше колегата Зарков, за да кажа нещо. Като каза, че съм говорил 13 минути, без да кажа нищо, въпреки че цитирах повече от 10 текста от документа, с който е решението да има Европейска прокуратура, и самата директива, и Конституцията, и се огледах да видя дали все пак има някой, който може да говори пό празнодумие от мен. Обърнах се и, за съжаление, какво видях? Колега Зарков, направете си после разпечатка, за да видите, че Вие не казахте нито един аргумент срещу моите правни аргументи, които аз изложих. Така че дълбоко се покланям пред Вас, Вие наистина ме биете. По отношение на структурата на прокуратурата, което Вие считате, че е допустимо това нещо да се случи. Аз Ви казвам и цитирам именно тези нормативни документи, които Вие като човек, който се стараете да се подготвите, трябва да го знаете.

Не може! Тя е отделна структура с отделно ръководство, отделен контрол и всичко останало. Така че да говорим, че тази прокуратура може да бъде отдел, част, етаж, каквото друго се сетите – няма как да стане. Защото прокурорът е български прокурор, когато се занимава с дела, които са извън периметъра на действие на Европейската прокуратура, а когато му бъде разпредено, той не може да образува сам дела и това не сте прочели между редовете на тези нормативни актове – на него му ги образуват – главният прокурор образува, минава през камарата на Европейската прокуратура и стига до тези постоянно действащи комисии, които отговарят за всяко едно дело.

Самото разследване може да бъде извършвано само и единствено от българските разследващи органи, не само това. Изрично пише – доцент Славов каза, че цитирам текстове, които не са верни, аз ще кажа, че това нещо не е така, защото изрично е записано по какъв начин става разследването – в чл. 30. Вижте това нещо, преведете го от Регламента, където се говори по какъв начин става разследването, кой го образува, кой го наблюдава и така нататък. Още нещо има там, доцент Славов – че то трябва да съответства на националното право и не може да бъде различно от него. Не може да се дерогира нашата съдопроизводствена система просто защото прокурорът е такъв. Да, ние не можем и затова казвам, че са излишни текстовете. Абсолютно излишно е да говорите, че той не бил подчинен на главния прокурор, той де факто не е подчинен на главния прокурор, защото такава е конструкцията на Европейската прокуратура. И в този текст т. 7 да отпадне на § 2, нали считате, че е безсмислен, защото той е недопустим, то е решено и ние сме го приели. Дали аз, или някой друг е съгласен, няма никакво значение, но ние сме го приели и ние сме за Европейска прокуратура. Така че затова казах, че повечето Ви текстове, да не кажа всичките, те противоречат на основните правила на това, което Вие цитирате като основа за създаването на

приемем едно такова недоносче, едно правно нищо, после другите ще следват след нас дори и ние да не сме тук, те ще трябва да ползват или изменят, или допълват, или отменят този закон.

Сега давам думата на госпожа Димитрушева за изказване. След нея е господин Славов.

да впишеш ничии пустеещи земи като свои и обработваеми, да фалшифицираш документи, да правиш опити за измами, да изнудваш земеделски производители и кандидати по европрограми, за да свършиш работата си като държавен служител – това не са просто сценарии как могат да се източват евросредства. Всъщност това са реални факти за финансови злоупотреби от ерата Борисов, които са разкрити от Европейската прокуратура. При това това са част от разкритията. А нашата прокуратура години наред си е затваряла очите явно. Видя се, че за да има разследвания за големи злоупотреби и за да има правосъдие, има нужда от независими и чужди европейски прокурори и това е всъщност една от големите ползи от нашето членство в Европейския съюз. В момента Европейската прокуратура работи върху още над 120 разследвания за злоупотреби в различни сфери – земеделие, строителство, здравеопазване, инфраструктура. Нека Ви припомня отново какви правомощия има тя какво се бори. Както се изразиха колегите от опозицията, да, срещу престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, например измами, корупция, изпиране на пари, присвояване. Всъщност всичко всичко това са действия, които имат отрицателни последици върху парите на данъкоплатците в Европейския съюз, а всъщност и на българските данъкоплатци. Ето затова е толкова важно да се уреди дейността на европрокурорите у нас чрез изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и ние от „Продължаваме Промяната“ ще подкрепим тези промени. Ще споделя в детайли още част от причините защо тази промяна е толкова важна. На първо място, в Европейския съюз България има силна необходимост от действаща активна и напълно функционираща Европейска прокуратура, доказват го рекордният брой сигнали от България, подадени до момента – само към месец март са 120. Доказват го още негативните констатации на европейските институции, например последните доклади на ОЛАФ. Най-много обаче го доказва фактът, че средствата се изразходват, а парите не достигат до хората – богатите стават все по-богати, бедните стават все по-бедни, и това е видимо за всички, няма нужда да си юрист, за да го видиш, за съжаление. Но това повече не може да остава безнаказано. Време е тези злоупотреби да престанат и именно затова явно е необходимо да се вземат допълнителни мерки. Ако това изисква съдействие от страна на България, например делегираните европейски прокурори да имат самостоятелна организационна структура: сграда, деловодство, регистратура, тези на пръв поглед допълнителни неща за тяхната дейност – да, ще ги подкрепим, защото дойдохме тук със заявка за нулева корупция и за борба срещу кражбите. Това остава наша кауза. За мен като юрист, честно казано, това беше и основната ми мотивация да се включа в „Продължаваме Промяната“. Много силно се надявам, че съвсем скоро на тези седалки в нашия български парламент ще има истинско антикорупционно мнозинство и най сетне ще настъпят положителните промени, които народът отдавна очаква съвсем скоро. Нещо друго, на което бих искала да обърна внимание, че съгласно Регламента и ангажимента, който България е поела, редно е тези делегирани прокурори да имат пълна независимост

се предоставят ресурси и оборудване, които са необходими, не е посочено какви точно, не е посочено колко секретарки трябва да има, дали трябва да има отделно деловодство – всичко, което е необходимо за тяхната дейност, и няма нищо лошо в това, това са едни гаранции, че могат да имат по-спокойна работа, това е и целта на този закон за изменение и допълнение. Разбирам, че опозицията се притеснява, разбирам, че главният прокурор се притеснява, това е видно от неговите становища, но Европейската прокуратура е факт и тя не е подчинена на българския главен прокурор, тя е независима, явно това е шансът на България всеки в страната, който е крал, да бъде разкрит и да си получи заслуженото. Колкото и да е неприятно за някои, Европейската прокуратура има предвидени механизми за работа на местна почва. Тук, на местна почва, независимо от главния прокурор, защото България е Европа и е крайно време тук да има прозрачност и справедливост. По отношение на юридическите аргументи. Аз съм напълно съгласна с колегите – господин Зарков и господин Славов. Бих искала да обърна внимание отново единствено на това, че в Регламента няма посочени

а напротив, имат задължение да подпомагат тяхната дейност. Именно поради тези причини ние от „Продължаваме Промяната“ намираме предложения ЗИД за изключително смислен и ще го подкрепим, това е част от нашата кауза за нулева толерантност към корупцията. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Има ли реплики към госпожа Димитрушева? Заповядайте, господин Костадинов, за първа реплика. Господин Енчев втора реплика и Хамид Хамид – трета. Господин Председателстващ, въпросът, който искам да задам, е много кратък. Чухме как за да решим проблемите в съдебната власт, трябва да си внесем чужди независими прокурори, иначе казано, щом са чужди, значи са независими, иначе казано, могат да ни управляват по-добре. В Доклада, който беше съвсем накратко резюмиран вчера и сега се запознаваме с него вече в детайли, има критика не само към съдебната, но и към законодателната и изпълнителната власт. Моят въпрос към Вас, госпожо Димитрушева, е следният: следва ли, че трябва да си внесем от Вашето съждение освен чужди и независими прокурори, чужди и независими министри, чужди и независими депутати, за да сме сигурни, че чуждите и независими министри, депутати и прокурори ще могат да се справят с всички тези, посочени от Европейската комисия недъзи и недостатъци, защото още веднъж повтарям, те не касаят далеч само и единствено въпросите на съдебната власт, по която ние от ВЪЗРАЖДАНЕ внесохме законопроект още на 3 декември, който все още не е разгледан. Сега разглеждаме един друг. Много интересно как е минал преди нашия, въпреки че нашият отлежава вече седем месеца, но да кажем, че това не зависи от Вас. Ще чакам да чуя отговор на този въпрос: трябва ли да си внесем освен независими чужди прокурори и независими чужди министри и депутати? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Костадинов. Втора реплика, господин Енчев.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Скъпа ми колега Димитрушева, изключително много Ви се радвам на това, че сте тук, и на това, че се опитвате да промените нещо в тази страна по Вашия си начин, с Вашето си мислене и с това, което мислите, че правите. Аз вече трети парламент виждам усилията вляво и вдясно да се заобиколи

да проявявате малко повече отношение към всички нас, които в момента сме опозиция. Ние не се притесняваме от нищо по простата причина, че същото, което работите Вие, го работим и ние. Това, че не ни познавате, не ни прави врагове, не ни прави лоши. Тук сме заедно, за да работим. Абстрахирайте се от всичко, което гледате и слушате, и приемете факта, че сме учили в същите училища, в които и Вие сте учили, и работим същия занаят.

Аз искам да приветствам изказването на госпожа Димитрушева и да я поощря. Само така! Оттук трябва да изброявате всичко, за което прокуратурата на Република България си е затваряла очите. Това е правилният път и действайте смело. Имате нашата пълна подкрепа. Трябва ли обаче да го правим избирателно? Трябва ли тук да не споменем дали прокуратурата си затвори очите, когато един човек подписа документ с невярно съдържание? Това не го казва Хамид Хамид, това го казва Конституционният съд на Република България. Цял свят разбра, че този човек е извършил престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България. Да, прокуратурата си затвори очите и госпожа Димитрушева трябваше да каже и това. Госпожа Димитрушева трябваше да каже, че прокуратурата си затвори очите в още един изключително тежък случай. Не протестира една оправдателна присъда на първа инстанция, защо ли? Една от малкото присъди, непротестирани от прокуратурата, и оставени така. Трябва да казваме тук от тази трибуна кой скри

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, бих искала единствено да обърна внимание на следното. На първо място, се радвам, че има конструктивен диалог определено в тази зала се вижда едно желание да се говори за справедливост и в крайна сметка да има стремеж към това. Дискусията днес обаче е по отношение на конкретна тема, и то злоупотребите с евросредства и как това бива контролирано. По отношение на всички дейности на прокуратурата мисля, че най-редно би било да бъде извършено едно изслушване на главния прокурор в съответната комисия. Смятам, че това би било интересно за всички и дай боже да има кворум на този комисия. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Дотук в дискусията чухме няколко неща. неща. На първо място, чухме, че е чудесно да има Европейска прокуратура, европейски делегирани прокурори, но когато трябва ние да им осигурим реална възможност за работа реална възможност за работа те да вършат разследвания и тези разследвания да дават своя резултат за българското общество, ние отказваме тази възможност, защото не им даваме необходимите ресурси и необходимото административно осигуряване, за да я вършат тази чухме, че в континенталната правна система прокурорите винаги са част от съдебната власт. Не, колеги, прокурорите да са част от съдебната власт е по-скоро изключение. И дори в страни, които ние уважаваме и винаги сме вземали пример от тях като Германия и Австрия, прокурорите не са част от съдебната система. Това има и своите позитиви, и своите негативи. законопроект иначе е много съдържателен. Той е реален тест за това дали в Народното събрание има не само отделни групи, които твърдят, че са евроатлантици, че уважават европейските ценности и се кълнат в тях, а дали реално, когато дойде време да приложи една основна европейската ценност – върховенството на правото, независимото правосъдие дали ще е приложена на практика, или ще търсим начин как да излезем от коловоза на европейската интеграция. правя политическо изказване. Не съм тук просто като юрист. Моето политическо изказване има определено послание. Посланието е да свършим нашата работа като представители на българския народ, така че в България да има по-малко корупция тези, които престъпват закона, да бъдат наказани, а всички ние да живеем по-спокоен и по-добър живот. Това е нашата работа като политици. Няколко аргумента все пак по съществото на Законопроекта. Както стана дума вече, тук не става въпрос за създаване на самостоятелна структура в рамките на българската прокуратура, че да ѝ търсим мястото някъде между българския съд дали съответства на съдебната ни карта, или не съответства. Имаме много ясна европейска регулация, регламент с пряко, незабавно действие, имаме решение на Колегиума на Европейската прокуратура, която дава възможност и насърчава държавите членки да създават такава организационна автономия, така че да могат европейските прокурори да си вършат своята работа. На следващо място, имаме една необходимост, която произтича оттам, че българската прокуратура, за съжаление, не е който постига резултати, особено когато се касае за корупция по високите етажи на властта и разкриване на измами с еврофондове именно защото националните органи не постигат резултати в тези сфери, и е необходимо създаването на европейски орган. Има няколко важни момента в този законопроект. Освен създаването на организационно звено, което да е оглавено от ръководител с административни функции, който, тук подчертавам, той не е ръководител на европейския делегиран прокурор, той има координационни функции, но е ръководител на администрацията, която ще осигурява дейността на европейските делегирани прокурори. На следващо място, има възможност европейските делегирани прокурори да искат разрешения за ползване на специални разузнавателни средства, така че да могат реално те да вършат своята работа. От опита ни до този момент в разкриването на престъпления с европейски фондове знаем колко е трудно понякога да се докажат измамите без прилагането на специални разузнавателни средства. Но не можем да поставяме европейския прокурор и разследването, което той оглавява и ръководи, в зависимост пък от волята на националните прокурори, които да искат такива средства. На следващо място, изключително важно е, че Законът урежда координацията, взаимодействието с разследващите органи, според българския закон. Тези органи, които реално трябва да подпомагат дейността на европейския делегиран прокурор. И в нито един от тези основни елементи от законодателното предложение аз не виждам нито противоконституционност, не виждам нито противоречие с европейското право. Точно обратното, имаме създаване на структури, които да осигурят дейността на европейските делегирани прокурори, така че ние да видим тяхната работа в завършек, ефективно да има произнесени наказателни присъди от българските съдилища. И така, в заключение, наистина приемането на този закон, надявам се, че ще получи подкрепа не просто от партиите от управляващото мнозинство. Надявам се все пак и колегите от опозицията, които твърдят, че подкрепят Европейската прокуратура, също да дадат подкрепа за този законопроект, защото целта му е да пази всички нас, като български граждани, България, нашите фондове

Много е важно да я свършим, но е важно да я свършим така, както трябва, а не да изопачаваме поредния законопроект, който се внася. И колеги, още нещо, и към господин Славов специално да не се объркате, че Вие създавате нещо, защото от всичките Ви изказвания това разбирам. Вие не създавате нищо, Европейската прокуратура е създадена и Вие знаете номера на регламента. И регламентът е задължителен, не ме репликирайте от място, господа от Промяната. И регламентът е със задължителна сила спрямо всички страни членки, така че не се бъркайте, нищо не сте създали, то вече е създадено. Вие трябва да го приведете в изпълнение и това даже не можете да направите така, както сте разписали. От това, което аз разбрах, е, че, първо, Вие не знаете как така да прокарате в Закона, така, че да си осигурите самостоятелна структура, и така сте го написали, че влизате в противоречие и с Регламента, и с Конституцията. На второ място, от Промяната разбрах, че принципите в Конституцията не са абсолютни. Те са абсолютни за нас, но неабсолютни – за тях. И трето, което разбрах, колеги, даже колежката не знаех, че е юрист, моите уважения, ама, много Ви се моля, правете разлика между национални прокурори и делегирани прокурори. И въпросните делегирани прокурори, че са част – те са и национални прокурори. Не смесвайте понятията. Господин Славов, последно. Много се радвате, че е уредено взаимодействието между разследващите полицаи и делегираните прокурори. Тези споразумения не могат да бъдат подписвани от тези делегирани прокурори. Има конкретен текст с ясно разписан текст кой каква представителна власт има и тези европейски делегирани прокурори нямат такава представителна власт да разписват подобни споразумения, които сте заложили, мисля, в § 12 и 13. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ Колеги от „Движение за права и свободи“. Професор Михайлов също поиска реплика, така че господин Енчев, господин Хамид, разберете се помежду си кой да вземе втората. Добре, Вие ще останете за последната. Професор Михайлов, заповядайте тогава за втора. Благодаря, господин Председател. Надявам се да съм единственият извън специалистите по юриспруденция, които ще вземат отношение. Уважаеми господин Славов, позволете ми от човешка гледна точка да Ви поздравя. Не искам да правя забележки на дами, които харесвам и уважавам, но тонът прави музиката, казват германците. Това е много важно да го запомним, когато излизаме в парламента да говорим и да наругаем някой по най-файтонджийски начин, мога да кажа така един епитет. Много добре знаем какво е създадено и къде е създадена Европейската прокуратура. Ние създаваме условия за нейната работа на територията на Това е кристално ясно и на този, който не му харесва, нещата там сериозно му намирисват. Това е истината в целия този дебат, който се точи вече час и половина тук и се вижда кристално ясно от всички накъде вървят нещата, кой срещу кого е и за какво е срещу него.

Господин Славов, аз отдавна следя творчеството на „Демократична България“, преди с други имена, в областта на преодоляването на настоящия главен прокурор и създаването на всякакви възможни пречки на българската прокуратура да си върши работата и да се създаде някаква паралелна структура. В началото на Вашето изказване казахте, че сме отказали да подкрепим. Не сме отказали още, все още не сме гласували и се надяваме с с общи усилия да направим нещо смислено, което да помогне на Република България да върви в правилния път. Прав е и господин Зарков за големия шлем. Той вероятно визира тениса, но по етрополския край голям шлем е нещо друго. Обикновено нарушаваме или Конституцията, или българските закони. От друга гледна точка, пък се справяме така да транспонираме директиви и правила, че да сме европейци, но „не все чак дотам“, както беше казал този път някак си успяваме и двете да ги нарушим. Може би в дупликата си ще кажете, че не е така, но мисля, че ще се справим този път да ги нарушим и двете, в една или в друга степен, ще се справим. За Брюксел и за това колко много сигнали и как, видите ли, най-имаме огромна нужда от това Европа да дойде и да ни оправи. Аз имах удоволствието да работя в европейските структури, в Европейския парламент, и искам да кажа на цялата зала, че ми направи впечатление един ръководен кадър от ОЛАФ, който каза: „Хубаво е, че Ви има Вас, българите, защото ние може би щяхме да имаме ужасно малко работа.“ И на младата колежка искам да кажа: във всичките тези сигнали,

Благодаря, колеги, за направените реплики. Всъщност аз завърших изказването си с надеждата, че и колегите от опозицията, които вярвам, че наистина подкрепят изграждането на работеща структура на Европейската прокуратура, ще подкрепят и Законопроекта. По По аргументите дали ние влизаме в някаква колизия с европейското и националното право. Преди повече от месец, и тук министър Йорданова може да сподели, при среща с европейския главен прокурор госпожа Кьовеши, самата госпожа Кьовеши каза, че България има шанса да установи една добра практика в това как да бъде уредено звеното на европейските делегирани прокурори. Тоест самият европейски главен прокурор насърчава законодателното изменение, което сме направили, което бива представено като позитивна стъпка в гарантирането на автономността, в независимостта на тези на тези европейски прокурори. Аз се доверявам на интуицията и на професионализма на госпожа Кьовеши, че наистина се опитваме да направим нещо важно, нещо, което ще даде резултат в много малко случаи България може да бъде пример за останалите европейски страни. В случая може да бъде пример. Нека не изпускаме тази възможност да бъдем позитивен пример за другите европейски държави. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ Колегата Гочев се отказва от изказването си. Петър Петров – заповядайте, господин Петров.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! През последните няколко години се разнасяше една мантра от „Демократична България“, че видите ли, с назначаването на Лаура Кьовеши за европейски главен прокурор – есента на 2019 г., ще започне едно ефективно разследване на престъпления над България, свързани с евросредства. Тази мантра поизсъхна, защото се видя, че нищо подобно не се случи, и ето сега Реформаторите, подкрепени вече и от „Продължаваме Промяната“, са измислили нова гениална идея, а именно – да се създаде една конкурентна независима структура в прокуратурата, която да е подчинена на Европейската прокуратура с мотив, че трябва да се изпълни един европейски регламент и че тази групичка – тази спасителна групичка европрокурори ще разследват ефективно всички тези престъпления, за които преди малко преждеговорившите споделиха, че се извършват в България касателно евросредства. Тази законодателна промяна се извършва по един най-нахален вид, тъй като в чл. 139а, който се създава тепърва, тази спасителна служба европрокурори, делегирани европейски прокурори, ще бъде ръководена от свой ръководител, който ще е независим и който, разбира се, ще докладва на Европейската прокуратура. Не само това – престъпленията ще се разследват и докладват съобразно усмотрението на ръководството на тази Европейска прокуратура, независимо как преждеговорившите преди мен го наричат – дали административен ръководител или не. Ами той главният прокурор също е административен ръководител на прокуратурата по принцип. Така с това се създава една двойствена структура, една конкурентна прокуратура, безконтролна структура в данни за това се намират в преходните и заключителните разпоредби на този законопроект, където се дават самостоятелни правомощия на тези европейски делегирани прокурори, както в Закона за специалните разузнавателни средства, както в Наказателно-процесуалния кодекс, така и в Закона за защита на класифицираната информация. И не само това, на всичкото отгоре българският Висш съдебен съвет ще плати сметката за това, тъй като е разписано в Законопроекта, че средствата за дейността на тази нова конкурентна прокуратура ще бъде платена от бюджета на Висшия съдебен съвет или аз поне така разбирам. Даже си мисля, че в мечтите на един човек, той би желал да има и телефонния номер на този административен ръководител, както го наричат преждеговорившите, и с него да могат да си правят анализи, да си водят конструктивен диалог, да си правят стратегии за тяхната заявка за нулева толерантност към корупцията, която и преди малко беше изречена, която те размахват като един основен лозунг на тяхната политическа партия. За съжаление, колеги, този законопроект е пореден израз на отказа от национален суверенитет и противоречи на Конституцията на За съжаление, това, което ни се предлага, с нищо няма да доведе до някаква съдебна реформа, която ни се даваха заявки от страна на управляващото мнозинство, че следва да се свърши. Какво реално се прави? С този законопроект вносителите от Министерския съвет казват следното, очевидно българската прокуратура не работи и на нас ни трябват други конкурентни структури, които да разследват тези престъпления. Преди малко беше споменато и от изказващ се от управляващата коалиция. Реално това, което те представят като съдебна реформа, е един много лош знак към българското общество. Лош знак, с който те казват – българските институции не работят. И тъй като ние като реформатори и управляващо мнозинство сме неспособни да ги реформираме, ние предпочитаме да ги заобиколим, да им направим един байпас, като създадем една спасителна група от европрокурори, които не подлежат на никакъв контрол. Това, разбира се, противоречи с абсолютния принцип по прилагане на чл. 126 от Конституцията, който Вие, управляващата коалиция, сте дерогирали и сте заменили с едни споразумения, които според Законопроекта ще се подписват между министъра на вътрешните работи и така наречените делегирани прокурори например, за да може да се разследват престъпления. Ние вече със споразумения ще разследваме тези престъпления. Всъщност, нормално е да използвате споразумение, тъй като за Вас всичко е сделка и най-нормалното нещо в правото е сделката да бъде обективирана със споразумение. Само че, за съжаление, борбата с престъпността не може да става със сделки и със споразумения за разследване на определен вид престъпления. Ако има проблем в прокуратурата, той трябва да бъде решен в рамките на самата прокуратура, а не като се създава конкурентна структура, за която даже вносителите, забележете, предлагат създаването единствено на собствена администрация, деловодство и регистратура. Според мен в Министерския съвет нямат никаква идея от разследване на престъпления в България, защото независимо този прокурор дали е европейски делегиран прокурор, или съответно местен национален прокурор, и двамата работят с едни и същи разследващи органи в системата на МВР, Следствието, ДАНС. И какво се опитвате да кажете Вие с този законопроект? Всички тези органи досега не са работили добре, обаче в един момент, като облечем прокурорите в в една нова форма и ги наречем „европейски делегирани прокурори“, изведнъж те ще работят в уникален синхрон с подчинените им органи по разследването. И въпреки че прокуратурата е една йерархична система, съгласно Конституцията на Република България, не е необходимо да следваме този модел, а тъй като според нас тя не работи имате критики към нея, ние ще направим конкурентна структура, която, отново повтарям, ще работи със същите тези органи в МВР, в ДАНС, в Митниците, в Следствието. Как смятате, че ще стане това – с магическа пръчка изведнъж? Мисля, че колегата Зарков точно спомена, че са необходими и промени в НПК. Те са необходими, но те няма как и да станат на практика, да Ви кажа, защото няма как да игнорираш настоящия централизиран йерархически контрол, който има националната прокуратура по отношение на разследванията. Знаете, обжалването на актовете на долния прокурор пред горестоящия прокурор, пред горестоящия прокурор до Върховна касационна прокуратура например. Как ще се изпълни това нещо на практика, като създавате нова конкурентна прокуратура? Кой ще контролира нейните актове? Уважаеми колеги, този законопроект, за съжаление, го определям като абсурден и няма как да го подкрепим от нашата парламентарна група. За да Ви докажа неговата абсурдност, ще направя в момента едни предложения под формата на идеи към Демократите, които желаят да реформират съдебната система. Като сте тръгнали да правите европейска конкурентна прокуратура в системата на националната прокуратура, тогава дайте да направим и да си внесем европейски делегирани полицаи, европейски делегирани служители на ДАНС, може да си направим даже един законопроект, за да изпълним изцяло този регламент, европейски делегиран съд, който да разследва само и единствено престъпленията с кражби от евросредства. Защо не го предложим? Даже може да стигнем и по-далеч – да си внесем европейски делегиран министър на правосъдието, с цялото ми уважение, който да се занимава с това да реформира тази конкретна част от прокуратурата, новосъздадена от Вас. Защото, уважаеми колеги, сигурен съм, ще се съгласите с мен, че рано или късно тази нова структура на европейски делегирани прокурори също ще има нужда от реформи. Защото, в противен случай, как ще развяват предизборната си програма от „Демократична България“, ако няма да говорят за реформи и в тази част на прокуратурата? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Петров. Реплики? Господин Георгиев – за първа, Петър Куленски – за втора. Колеги от ДБ – господин Славов, господин Димитров – разберете се за третата кой от Вас. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Темата е много интересна и много отговорна. Аз не съм подготвен, защото не съм юрист, но ще Ви дам само два примера защо трябва да бъде приет този Проект за закон. Примери в областта на опазването на околната среда. 2020 – 2021 г. две едни и същи фирми източват по Оперативна програма „Околна среда“ през Министерството на околната среда 305 млн. лв. Бяха подадени сигнали до предишния служебен министър на околната среда – никаква реакция. Подадохме сигнал в прокуратурата – никаква реакция. Подадохме сигнал в Брюксел и оттам се задвижиха. В момента се води следствие. Другият пример, за някои може да е банален, свързан с онова лице – Прокопиев, което брутално наруши Закона за подземните богатства, което брутално наруши Договора за концесия. И когато ние подадохме сигнал в прокуратурата, че се извършват, смело казвам, престъпления, прокуратурата се произнесе, че няма никакво престъпление. И чак когато отношение взе министърът на земеделието и горите и подаде сигнал, че са извършени нарушения, чак тогава се прекрати концесията на това лице. Бъдете внимателни Вие, които сте в тази материя. Има достатъчно примери, че нашата прокуратура бездейства, и е наложително да приемем този закон на първо четене. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Георгиев. Господин Куленски, имате думата за втората реплика.

ние не създаваме абсолютно никаква структура. Европейската прокуратура е създадена по силата на регламент. Единственото, което правим с тези промени в Закона за съдебната власт, е да осигурим нормалното администриране, нормалното функциониране на европейските делегирани прокурори в България, както и тяхната финансова независимост при осъществяване на дейността им. Ако имате някакви обструкции към хората, които създават паралелни структури в съдебната власт, може би трябва да се обърнете към ГЕРБ, които навремето създадоха специализираните съд и прокуратура, които ние закрихме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ:

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми господин Петров, колеги! Господин Петров, аз имам чувството, че Вие сте пропуснали дебата досега. Колегите от ГЕРБ обясниха много точно и ясно, че ние не създаваме нищо една нула, и че всичко е създадено вече от Европа, има регламент за това нещо, който регламент решава въпросите как работи тази прокуратура и така нататък. Вие пет минути ни обяснявахте, че ние създаваме някаква паралелна структура, която всъщност е създадена вече и е създадена в Европа. В момента единственото, което решаваме, това е как да работи в България тази прокуратура, как да работи, без да ѝ се пречи и да бъде създадена една администрация за нея. Аз разбирам, че трябваше да повторите казаното от Вашия лидер за това кой трябва да привнасяме и да не привнасяме, но все пак Вие сте юрист, пеналист, и не следва да говорите по този начин. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Димитров. За дуплика – заповядайте, господин Петров, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Колега Георгиев, аз просто не чух въпрос – прощавайте, няма да отговарям. Колега Куленски, чл. 139а, който създавате Вие, на тази паралелна структура Вие ѝ слагате началник, ръководител, който да е безконтролен и който, ако реши да няма абсолютно никакво взаимодействие с ръководните органи на българската прокуратура да действа самостоятелно. Това правите с този законопроект. Към колегата от „Демократична България“. Държа да му посоча все пак, че в Преходните и заключителните разпоредби на този законопроект създавате възможност тази паралелна структура, тази спасителна служба на европрокурорите да дерибейства, като ѝ давате правомощия по НПК, по Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за

а тези престъпления ще ги разследват чрез промените и правомощията, които им давате по НПК, по Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за защита на класифицираната информация други прокурори, които ще ги докладват някъде другаде.

заявих, че ние не можем да подкрепим този законопроект, защото, ако българската прокуратура има нужда от реформи, те трябва да бъдат сторени. Ние започнахме с нашия законопроект, който позволяваше временно отстраняване на главния прокурор в случаите, когато срещу него бъде започнато дисциплинарно или наказателно производство. Внесохме го на 7 декември, все още отлежава някъде, уважаемо управляващо мнозинство. За сметка на това Законопроектът, който гледаме в момента, внесен на 27 май, вече е получил бърза писта – минали са докладите, и ние вече го разглеждаме в пленарната зала, въпреки че и тук си говорим за Закона за съдебната власт. С този двойствен стандарт и с тази двойствена практика, която Вие прилагате, Вие не правите никакви съдебни реформи. Вие просто правите една мимикрия на съдебни реформи, която доведе не само до падането на правителството,

и което спазваме до ден днешен. Борбата с корупцията е червената линия, която ние не сме прекрачили и няма да прекрачим. Ето защо ние от „Продължаваме Промяната“, нашата парламентарна група, ще подкрепи промените в Закона за съдебната власт, защото смятаме, че те са една важна стъпка в борбата срещу корупцията. По същество, чух много доводи досега, че едва ли не ние създаваме някаква паралелна структура. Одеве го споменах в репликата си на колегата Петров. Ще си позволя да го кажа отново. Ние не създаваме абсолютно Ние не създаваме абсолютно никаква паралелна структура, Европейската прокуратура е създадена по силата на регламент. Това, което ние правим, едни промени, които по същество ще гарантират една висока степен на административна и финансова независимост на европейските делегирани прокурори при разследване на престъпления при злоупотреби с евросредства. А именно, промените в Закона ще дадат възможност на европейските делегирани прокурори да получат свое собствено деловодство, независимо от това на родната прокуратура, което ще намали възможността за теч на информация при съответните преписки и, разбира се, собствен бюджет, който ще гарантира една финансова независимост на същите тези прокурори и ще им даде възможност те сами да определят кадровия и административен ресурс, а не да разчитат на такъв в българската прокуратура. И не на последно място. Аз чух доста доводи, най-вече от страна на колегите от ГЕРБ, срещу приемането на Законопроекта. Аз разбирам защо те са така възпалени. Може би, защото най-накрая ще има едни независими прокурори, които ще разследват съответните престъпления в техния предметен обхват, и лицата, които евентуално са участвали в незаконно присвояване на евросредства, могат да се превърнат в обект на наказателно преследване. Тук имаме доста примери от миналото. Това бяха злоупотребите – така наречената сага къщи за тъщи, Програма за развитие на селските райони и други оперативни програми, които всички ние се надяваме, че ще получат подобаващо внимание вече от страна на разследващите органи. И не на последно място, видно и от становището на Прокуратурата на Република България, тези законови изменения въобще не се харесват на приятеля на ГЕРБ – главния прокурор господин Иван Гешев, човека с петорната експертиза, който досега умело успяваше да опъва политически чадъри при редица разследвания. Така че, колеги, това е една малка стъпка, която ние днес правим с приемането на този законопроект, но считаме, че това всъщност е една огромна крачка в борбата с корупцията и ние ще подкрепим приемането на този законопроект. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

Уважаеми колеги, алармирам Ви пак във връзка с приемането на този закон. В аванс Ви казвам, че се готви промяна в Закона за устройство на територията, където определени неправителствени организации – да, ще стигнем пак до прокуратурата – се опитват да ни вкарат в много тежка схема. Затова Ви моля да се приеме този закон, защото това ще бъде бариера и пред опита на такива хора, които под благовидния предлог, че обичат природата, са готови да извършат нови престъпления. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: И аз Ви благодаря, господин Георгиев, но нека спазваме все пак някакъв ред на изказванията. Репликите трябва да са към човека, който прави самото изказване. Господин Георгиев, Вие можехте да си вземете собствено изказване и да си направите изявлението.

клишета, клишета и само единствено клишета и общи приказки. Не знам кой Ви пише тези литературни съчинения, но започнаха да издишат. Донякъде ще са интересни и вярвайте ми, хората вече обаче започнаха да губят интерес към тези общи приказки. Аз, когато взех думата и Ви казах: аз изцяло изцяло експертно ще говоря. Нищо политически. Напротив, започнах с това, че е важен Законопроектът, че Регламентът урежда Европейската прокуратурата. Да, ние трябва да създадем условия за работа на делегираните прокурори, но начинът, по който го правите, противоречи на Регламента в конкретни текстове, които Ви цитирах, и респективно Конституцията – чл. 126, ал. 1. Вие ми казахте, че принципите в Конституцията не са абсолютни. От самото начало на Вашето възникване и управление Вие газите и закони, и регламенти, и Конституцията на Когато от тази трибуна и в Правната комисия няколко пъти Ви повторих, че в Закона за съдебната власт квотният принцип е противоконституционен, Вие пак си го гласувахте. Днес Конституционният съд Ви казва, че той е противоконституционен. Много Ви моля, без от място. Единственото нещо по ЗСВ, което съм казала, е, че квотният принцип е противоконституционен и така и стана.

кажете ми в тази връзка, а не да ми говорите пак кой прокурор какъв бил. Само за Ваше сведение да Ви кажа: делегираните европейски прокурори не започват и не стартират работата си от Вашия Законопроект. Те вече са създадени и те работят и изпълняват своите функции. Така че такъв страх категорично няма и не това е същината. Бъркате. Бъркате правни понятия, бъркате законопроекти, бъркате Конституция. Научете се и тогава внасяйте такива. Благодаря. Господин Петров, заповядайте, за третата реплика. Уважаеми господин Председател. Уважаеми колега Куленски, Вашето изказване само доказа това, което изразих преди малко, че концепцията Ви на целия Законопроект е грешна. Вие казвате този законопроект трябва да бъде приет, защото са ни нужни едни независими, разследващи органи. Един вид нашите сега не са независими, не си вършат добре работата, а сега ще ги направим независими с една специална спасителна служба, която я перифразирах, и те вече ще могат да правят едно качествено разследване, поне така разбирам, и ще могат всички тези престъпления да бъдат разследвани и разкривани, съответно предавани и на съд. Ако имаме проблеми в разследването и в разследващите органи, то ние трябва да ги решим тук, а не да правим така, че да улесняваме дейността на една конкурентна структура, създавайки ѝ правомощия – пак казвам – в НПК; в Закона за СРС-тата; Закона за защита на квалифицираната информация, които да я правят така, че тя да е безконтролна. Липсата на контрол, който не е уреден с този Ваш Законопроект само и единствено ще доведе до изкривяване на една дейност, която Вие се надявате да бъде независима вече, защото според Вас българската прокуратура не е независима. Ами осем месеца къде бяхте? Защо не внесохте съответните законодателни промени, че българската прокуратура, ако според Вас не е независима, тъй като поне 10 пъти казахте, че новите органи ще са независими и точно от тях имаме нужда, защо не направихте съответните законодателни реформи, колега, за да може ние в момента да говорим, че имаме една наистина работеща българска прокуратура? Не, Вие просто правите байпаси. Казвате: ние ще оправомощаваме все повече, все повече, все повече Европейската прокуратура, прокуратура, за да може тук в България престъпленията да бъдат разследвани, с което, за съжаление, аз не мога да се съглася. И само ще Ви цитирам за последно думите на Вашия лидер от 17 декември пред „Панорама“, прясно избран за премиер, който казва: „Трябва да сложим хора в прокуратурата и КПКОНПИ, които да нямат никакви спирачки да проверяват всеки крадец в България.“ Глаголът „сложим“ мисля, че илюстрира именно

Благодаря Ви, господин Председател. Госпожо Министър, уважаеми колеги! Уважаеми репликиращи, благодаря за репликите, които ми отправихте. Ще започна с репликата на господин Петров. Господин Петров, аз мисля, че и в репликата към Вас, и в моето изказване казах много ясно, че целта на този законопроект е да създадем условия за работата на европейските делегирани прокурори в България. Предметният обхват на престъпленията, които разследва Европейската прокуратура, е различен от тези, които би могла да разследва българската прокуратура. Така че, Вие знаете, че тези за злоупотребите с евросредства по силата на Регламента са изключително предоставени правомощия на европейските делегирани прокурори, така че нашата работа още веднъж е ние да създадем максимално добри условия за тяхното функциониране, за извършването на разследващите действия на територията на България. Към госпожа Каназирева. Аз не я виждам в залата, но въпреки това ще направя своята дуплика към нея. Тя говореше за клишета и общи приказки. В нейната реплика, както и нейното изказване, аз чух думата „противоконституционност“ сигурно над 20 пъти. Така че аз също смятам, че тя използва клишета. И дали един законопроект е противоконституционен или не, в крайна сметка не решаваме ние. Знаете, решава Конституционният съд.

След това господин Крум Зарков и след това госпожа Анна Александрова. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители, наистина става хубав дебат – съществен, смислен, и аз първо ще започна с това да поощрим министъра на правосъдието за внесения законопроект. Да кажем, че както господин Балачев беше прав, беше прав и господин Зарков, беше прав и господин Славов този Регламент трябва да бъде приведен в действие и европейските прокурори трябва да намерят своята уредба в нашето законодателство и час по-скоро да започнат работа, включително и за доводите, които каза господин Куленски преди малко. Има два пътя за това, колеги. Другият път е да направим техническо звено през ЗСВ. Министерството на правосъдието в Министерски съвет използва подхода със самостоятелна структура. Затова аз не приемам думите на господин Славов, че няма самостоятелна структура вътре в прокуратурата. Както и господин Куленски каза, не правим никаква структура, напротив правим структура на Европейската прокуратура със своята административна и функционална самостоятелност и два са признаците, които няма как да ги отречете. Първо, че има административен ръководител и второ, тази структура е разпоредител с бюджетни средства, тоест самото самото разпореждане с бюджетни средства е най-яркият признак, че тази структура е самостоятелна по своя характер. Вече чухме няколко довода за противоконституционност по отношение на Пътната карта. Аз обаче ще Ви кажа нещо, което не се спомена в този дебат – още доводи за противоконституционност и това не са мои доводи. Това са доводи на Конституционния съд и това са доста по-дълбоки доводи, когато със закон се променят структурата, организацията, дейността и функциите на конституционно уредени институции и органи. Аз няма така смело да кажа кой закон е противоконституционен и кой не. Наистина и господин Славов говореше и в комисия, и мисля, че и тук в зала, че в квотното разпределение на съдиите и прокурорите от специализираните

от април 2003 г. обаче, господин Славов. Мисля, че го познавате, идеално го познавате това решение. Точно това решение на Конституционния съд говори, че когато се променят структурата, организацията и дейността на конституционно уредени органи и институции, това представлява само по себе си форма на промяна на държавното управление, конституционната уредба на държавно управление. Съветвам всички колеги внимателно да прочетете това решение на Конституционния съд. То е фундаментално за нашата правна система и за нашата уредба като цяло. Ето Ви само едно изречение оттам: „Неразривно свързано с формата на държавно управление, която би се променила, е и ако се променят структурата, формирането и функциите на звената от съдебната система и статутът на нейните органи, включително висшите конституционно установени длъжности. Така ще е например при сливане на Върховния касационен съд, Върховния административен съд“ и така нататък, В диспозитива си това решение казва: „Формата на държавно управление по смисъла на чл. 158, т. 3 от Конституцията следва да се тълкува разширително. Това понятие се определя не само от характера на държавата като парламентарна или президентска република или монархия, в него се включва и изграденото от Великото народно събрание чрез редица конституционни текстове, които доразвиват парламентарната система от висши държавни институции: Народното събрание, Президент, Вицепрезидент, Министерски съвет, Конституционен съд и органите на съдебната система, Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Прокуратура, Следствие и Висш съдебен съвет, тяхното съществуване, мястото им в съответната власт, организацията, условията, начинът на формиране и мандатът им.“ Тоест, ако приемем да подкрепим този подход чрез създаване на такъв независим орган вътре в самата прокуратура, окей, да го направим, но това следва да го направим с измененията на Конституцията на Република България. Мястото на този орган е в Глава „Съдебна система“ на самата Конституция. Същото Решение № 3 от 2003 г. обаче казва дали може обикновено Народно събрание да направи тази конституционна промяна. И тук отговорът е категоричен: „Тази промяна следва да бъде направена от Велико народно събрание“, защото се касае за промяната на държавното управление при разширителното тълкуване по смисъла на Решение № 3 от 2003 г. В мотивите се казва: „Недопустимо е обикновено Народно събрание да направи промяна в определените от Конституцията организация, функции и статут на основните конституционни органи, които осъществяват държавно управление, както и баланса между тях.“ Затова, господин Славов, ние подкрепяме уредбата на европейските прокурори по единия или другия начин, но не по този хибриден начин. Тоест, ако следваме този път, трябва да го направим в Конституцията. Ако следваме другия път, който Вие ще имате възможност между първо и второ четене да го направите, първо да промените малко терминологията и да промените и малко функционалността на този орган. Тогава Европейската прокуратура би могла да бъде уредена като техническо звено в рамките на прокуратурата и тогава няма да има нужда от промяна на Конституцията в тази глава

ние няма да подкрепим този законопроект. С уважение го казвам към министъра. Но ако предприемете тези действия между първо и второ четене, на второ четене текстовете най-вероятно ще получат нашата подкрепа. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря

Аз ще Ви кажа, цитирам буквално: „С това решение Конституционният съд раздава индулгенции и запазва статукво, влизайки в ролята на оракул.“ Толкова за това решение. Но има още две решения, които Вие не цитирахте, а са пряко свързани. Първото е Решение № 3 от 2004 г., в което Конституционният съд определя отношението между правото на Европейския съюз, конституционното право и националното право, и Решение № 8 от 2005 г., чийто диспозитив ще цитирам, защото е пряко относим към това, което Вие казахте. Там се казва следното:

които са насочени към преструктуриране, оптимизиране от съдържателна гледна точка, прецизиране на отделни функции на нейни органи, поставяне на акценти, уточняване на техни правомощия или наименования, както и взаимодействието им с институции на другите власти, не представляват промяна на формата на държавно управление и могат да бъдат извършени от Народно събрание, ако с тях не се нарушава балансът между властите и се съблюдават основните принципи, върху които е изграден действащият конституционен модел на държавата.“ И са изредени принципите. Но, господин Хамид, нито Решение № 3 от 2003 г., нито Решение № 8 от 2005 г. са относими към настоящия казус и въпрос, който Вие поставяте. Защо? Защото Европейската прокуратура съществува по силата на Европейски регламент и е уредена в Лисабонския договор. Тоест, ние имаме и в първичното право на Европейския съюз, и в така нареченото вторично право уредба на този въпрос. Тази уредба е

и 1964 г. с двете ключови решения. Така че нека да останем на полето на правото на Европейския съюз, от една страна, и да видим какво реално урежда Законът за съдебната власт, така както е предложено в Законопроекта, и то не е нещо друго, освен да създаде организационната

първо, особеното мнение на съдия Румен Янков е пред мен и то започва с това, че мнението се отнася само по допустимостта и няма абсолютно никакво отношение по същността на самото дело, така че може би имате предвид особеното мнение на другия съдия – от съдия Томчева, мисля, че беше. Напротив, нарушава се организацията и дейността на самата прокуратура. Нарушава се – когато се създава самостоятелна структура, административен ръководител, самостоятелна администрация и самостоятелен бюджет и разпореждане с този бюджет, са достатъчни признаци на независим орган. Така че няма как да говорим, че не се нарушава дейността и структурата на Прокуратурата в Аз Ви казах: нека да го направим като техническо звено или да го направим като истинско самостоятелно звено, но с промяна в Конституцията. И в двата случая ще получите подкрепата на народните представители от „Движение за права и свободи“. Защото за разлика от всички останали „Движение за права и свободи“ подготви конституционни текстове, срещна се с всички парламентарни групи. Първо даже с господин Гюров имахме честта да се видим и той получи нашия проект, но след това – нито дума нито от него, нито от Вас, а там ние искахме да уредим мястото на прокуратурата, контрола върху главния прокурор и всички тези въпроси, които обществото поставя в работата на съдебната система и в частност на главния прокурор. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Този дебат, макар за някои да е протяжен, е изключително важен. Той е важен с това, което се казва, и с това, което не се казва. Той е важен, дори може би малко по-важен от самия законопроект, който, както беше припомнено и преди малко, би трябвало да не буди чак такива страсти, доколкото стана дума за създаването на една структура, която общо взето се изчерпва с регистратура и деловодство. За това става дума. Но защо дебатът е важен и защо тези лирически понякога отклонения според мен си заслужава да бъдат отбелязани? Първо, заради това, което се каза, и аз ще се опитам да уважа опозицията максимално, като дам кратки и, надявам се, ясни отговори на повечето от техните притеснения. Първото нещо, което се казва за така наречените паралелна структура или заобикаляща структура, или конкуриращата се структура, показва известно неразбиране на идеята за Европейска прокуратура, която е направена действително не за да се конкурира или да е паралелна, а да работи самостоятелно от националните. Общо взето идеята е доста проста да се разбере. Европейският съюз е преценил, че тъй като става дума за общи средства, трябва общ надзор над тях, поради простата причина, че страните, които евентуално злоупотребяват с тях, имат интерес и може да се очаква, че ще има влияние върху националните органи. Тази идея беше обект на 10-летно обсъждане във всички страни и много от аргументите, които звучат тук, са звучали и в други национални парламенти поради естествената и разбираема причина, че юридическата общност е консервативна такава и пази собствените си правомощия. Но този дебат беше решен в българското законодателство преди две години. Остана отворен следващият: как той да стане и ефективен. Спомена се – това е Европейската прокуратура, а какво е Европейският делегиран прокурор? Също има, струва ми се, известно неразбиране и тук се обръщам към парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ, у които се се създаде впечатление, че едва ли не това са някакви чуждестранни прокурори. Не, не, това са български прокурори. Това са българи и български прокурори. Структурата на Европрокуратурата е доста ясна, има централен Европейски прокурор, Колеж, който е надзорен орган и където има представител на всяка една страна членка и във всяка страна европейски делегирани прокурори, които са национални такива. Оттам идват повечето трудности и неразбиране в крайна сметка. В България тези европейски делегирани прокурори трябва да са 10, те са всъщност само 9, защото доста трудно излъчихме такива и продължава една бройка да бъде незаета, поне доколкото ми е известно. Също така да Ви информирам, че те имат доста работа, защото са сезирани повече от 120 пъти, доколко знам, а може да са станали и повече. Тоест, те има какво да работят, имат нужда от такава помощ. Сега действително има и административно-организационен характер. Кой, казват, ги контролира тези хора? Първо, като всеки друг контрол на прокурор най-важният е контролът на съда, на техните актове. Това е българският съд. А по отношение на административния контрол – толкова важна в българското общество тема, то тя, и това е втората трудност, се прави от Колежа и от Европейския главен прокурор, а не както е в българската система на българските прокурори от всеки административен ръководител, водещ до главния. И това беше направено с поправки, внесени от правителството на ГЕРБ и подкрепени единодушно, които със специални разпоредби извадиха европейските делегирани прокурори от нормалните условия на контрол в българското законодателство. Защо това, казвате, го няма в никои други държави? Първо, защото в 29 държави структурата на прокуратурата не е такава като в България. Това е един дебат. Второ, всъщност го има, но според спецификите на всяка държава то се прави с вътрешни организационни актове. Ние сме решили да го направим в Закона за съдебната власт, също поради спецификата както на българската правна система, така и, нека си го кажем, на българския публичен дебат. Затова! Какво прави този закон? Споменах вече: нищо кой знае какво, създава регистратура и деловодство. Каква е ролята на Правилника на ВСС, който тук се споменава и който едва ли не да бъде натрапен на Лаура Кьовеши, на Регламента и така нататък. Това не е вярно. Той не се занимава с въпросите на Регламента. Регламентът определя общата структура, а как страната ще се организира вътрешно, така че да изпълни условията на Регламента, първото от които е независимост и самостоятелност, си е наша работа и това ще направи този правилник на ВСС. Каква е ролята на административния ръководител – едва ли не излезе, че втори главен прокурор ще има. Не е вярно – е описал какво ще прави, общо взето ще отговаря за деловодителката. Той не може да дава и нито методическите указания, с които сме запознати, нито да осъществява общия надзор, с които някои от Вас са запознати върху работата на останалите осем свои колеги. Какво е бюджетът и ние ли ще го плащаме? Да, ние ще го плащаме, както го плащаме и сега без този закон. Защото естествено, че тези български прокурори работят със средствата на българската съдебна система и това е така със или без Общо взето, целият този дебат беше една голяма амалгама от понятия и регламенти и конституции и според мен си заслужаваше те да бъдат изговорени и да им бъде отговорено, но има и едно нещо, което според мен се премълчава: защо един толкова, в крайна сметка, безобиден закон, тъй като става дума за орган, който вече е създаден, или за органи, които вече са създадени, събуди такава опозиционност или толкова страсти и стигна до толкова далече? Защото големият въпрос е ще може ли тези евроделегирани прокурори да работят, без по един или друг начин да се държат под око от главния прокурор и от българската прокуратура. (Ръкопляскания от И като имат собствено деловодство, това най-вероятно ще им помогне да не е така. Иначе, естествено, те ще работят със същите разследващи органи и ще се явяват пред същите съдилища, но ще имат онази оперативна самостоятелност, или поне ще я имат повече, отколкото я имат досега, за която говори Регламентът. Неслучайно този законопроект беше създаден в сътрудничество с Европейската прокуратура и се ползва, доколкото знам – прокуратурата

е важен, той трябва да бъде подкрепен. Без съмнение има какво да си кажем по отношение на някои понятия между първо и второ четене, надявам се да имаме възможност за това – например ето думата „структура“, която създаде толкова тежки дебати, но няма от какво да се плашим, това не е нищо чрезвичайно. Това е нещо, което в крайна сметка е продължаване по пътя, който България пое преди година и половина-две. Той не решава и няма да замести всички проблеми на българската съдебна система – в частност на българска прокуратура, но поне ще направи така, че европейската такава да може да функционира в България, бих казал, по-европейски. Благодаря Ви, господин Зарков. Йордан Цонев – за първа реплика, господин Чолаков – за втора.

всъщност не бих се осмелил да правя реплика на такъв прекрасен юрист като Вас, ако не беше терминът „и във връзка с публичния дебат“, и аплаузите, които получихте отдясно, по повод контрола на главния прокурор. Искам да Ви попитам, първо, какъв е дискурсът на публичния дебат в тази посока? Ако дискурсът на публичния дебат е дискурсът на една група от обществото, а не на мнозинството, да, тази група е 100, 200, 300, 500, 1000 човека примерно, условно говоря. Ако дискурсът е: трябва ли да се заобикаля Конституцията, защото там, а не някъде другаде, са определени функциите на главния прокурор и организацията на работа на прокуратурата, нека да го изясним и Вие да го изясните като един прекрасен юрист, който аз много уважавам. Ако обаче дискурсът е да създаваме опити да заобикаляме конституционни органи и техните правомощия чрез закони, аз твърдя, че има и такъв дискурс в обществото, и тук в тази пленарна залата, и ще Ви дам пример. По същия начин ли ще говорите от тази трибуна за Проектозакона за КПКОНПИ? И там ли няма опит за заобикаляне? Защото това тук е по същия начин – добри намерения, трябва да приведем един Регламент, трябва да създадем една структура. Разбира се, за всички тук в тази зала, които се занимаваме все пак със законотворчество, е ясно, че при всеки законодателен акт има един, втори, трети подход и те се виждат, най-малко се виждат от опитните законотворци, та затова питам. И за онзи закон ли не е заобикаляне,

колега от ДБ, Конституцията е статукво, колега, тя е статукво, и ние пазим това статукво – Конституцията. И ако искаме да го променим, го правим по надлежния начин, както ние предложихме такава уредба на дебата в обществото от този именно дискурс, че има нужда да бъдат променени правомощията, и уредбата, и структурата на този орган, а не да се опитваме през задния двор. Има начин. Затова ние Ви призоваваме да мислим за магистралните пътища за промени, а не за заобиколните. Благодаря Ви.

сте го казали няколко пъти, но ще го повторя и аз към Вас, господин Зарков, като реплика или като въпрос, понеже казахте, че ще отговорите на въпросите ни, та ако може и на този. Има един текст, който за мен е лакмусов тест. Лакмусов в смисъла, който ние влагаме в това понятие.

се урежда със споразумение между министъра на вътрешните работи и оправомощения ръководител на структурата на европейските делегирани прокурори.“ Знам, че правното ниво много падна в последните години, включително – не само в България, за съжаление, и в Европейския съюз. Аз съм свикнал да мисля или поне са ме учили, че публичното право е право на власт и подчинение. Там нещата са много ясно регламентирани – единият има власт, другият се подчинява. Думата „споразумение“ по принцип е понятие от гражданското право – там, където има равноправни субекти, които се споразумяват или не се споразумяват, постигат някакво съгласие или не постигат някакво съгласие. Много Ви моля да ми кажете: към кой клон на правото се отнася прокурор да подписва споразумение или прокуратура да подписва споразумение с Министерството на вътрешните работи, след като взаимоотношенията между прокурорите и Министерството на вътрешните работи са много ясно разписани в българското законодателство и какво ще стане, ако министърът на вътрешните работи откаже да подпише това споразумение, как? Искам да разбера правното Ви мислене, разбирате ли? Очевидно сме в някаква нова виртуална правна реалност, която аз, боя се, не разбирам. Учил съм право преди много години, когато имаше в правото ред, имаше логика и беше ясно кое е публично право, беше ясно кое е администрация, беше ясно кое са граждански правоотношения. В момента, боя се, че съм неподготвен за тази нова правна реалност, в която живеем. Въпросът ми е: министърът казва: „Няма да подпиша споразумение“, какво правим? Благодаря Ви, господин Чолаков. Трета реплика има ли, колеги? Господин Енчев, Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми господин Зарков! Понеже казахте, че това е структура, една най-обикновена регистратура и деловодство, и нищо повече, освен това и в полето на административното право аз се опитах да си обясня: е ли това самостоятелен орган, или не е? И ми се иска и Вие да ми помогнете в тази посока, защото освен регистратура и деловодство, безспорно ще трябва да направим секретна регистратура, служител по сигурността на информацията. Видимо от всичко, тези деветима прокурори ще имат административен ръководител, може би той ще ръководи само секретарката, но все пак разбирам, че той ще подписва и споразумения – с МВР, с „Митници“, отделно от това тази структура ще има и свой правилник. Нали знаем, че едно ведомство, като си направи сграда, ръководител, устройствен правилник – си е администрация, отделно от това, видно от всичко, ще има и бюджет. Според мен лично тук някъде вече почваме да покриваме изискванията на самостоятелен орган. Това е и моята молба: да ми помогнете в тази посока. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Енчев. За дуплика, господин Зарков, заповядайте, имате думата.

Уважаеми господин Председател, уважаеми репликиращи! Благодаря за репликите. Ще започна с въпросите на господата Чолаков и Енчев, доколкото те са доста по-лесни за отговор. няма нужда да Ви помагам, уважаеми господин Енчев. Просто в чл. 139а, сегашният § 4, е описано много ясно за какво става дума и дали е самостоятелен органът или не. Неговата самостоятелност не идва от този закон. Неговата самостоятелност – на органа, всеки европейски делегиран прокурор, бидейки такъв, идва от Регламента, който ние преведохме в българското законодателство преди две години. Колкото до споразуменията между институции, първо, такива има десетки. Не знам Вие сега ли ги откривате или не, но има споразумения между прокуратурата и МВР, има и практика какво става, като МВР не иска да подпише. Знаете, доскоро се сключваха такива споразумения за противодействие например на изборните нарушения. Министър Рашков отказа последния път да сключи такова споразумение и като откаже, няма такова споразумение. Може ли европейският делегиран прокурор да го направи? Пак в чл. 139а, този човек е оправомощен от Европейската прокуратура да върши тези работи, и това е съгласувано с Европейската прокуратура, тоест това са два субекта, които сключват споразумения, каквито има стотици стотици между хиляди институции. Чувам, че зад Вас госпожа Каназирева казва, че не е вярно. Може би питайте министрите около Вас, които са сключвали такива споразумения с други ведомства и министерства – десетки. И сега големият въпрос, който постави господин Цонев. Да, аз казах „публичният дебат“, но можех да кажа: „и политическата ни реалност“. Нима не е абсолютна политическата реалност не отсега, от години. Вие сте опитен парламентарист – помните ги от 90-те, за отношенията между прокуратурата и различните

Вашата критика щеше да е вярна, когато се разбра, че прокуратурата не върши ефективно работата си по конфискацията на незаконно имущество например – се създаде КПКОНПИ, или когато се разбра, че не установява конфликт на интереси – се създаде КПУКИ, или когато се разбра, че не работи добре по корупцията – се създаде БОРКОР. И мога да продължа с абревиатури оттук до утре. Това поведение на заобикаляне не важи за този закон, но това е порочна практика и аз съм един от привържениците на тези, които смятат, че проблемът трябва да бъде поставен там, където е, а не да се търсят пътечки. И последно. Казахте: „Конституцията е статукво.“ Конституцията ни оповестява, че България трябва да стане правова, демократична и социална държава. За съжаление, това още не е статукво, това е борба, която предстои. Конституцията ни е прогрес, не е статукво. Благодаря Ви, господин Зарков. Заповядайте, господин Цонев, но моля Ви да не превръщаме процедурата в реплика на дупликата, няма да е коректно.